Hvala poštovani potpredsjedniče HS, poštovani ministre, kolegice i kolege.

zastupnika Hrvatskih suverenista i nezavisnih zastupnika Željka Glasnovića i Zlatka Hasanbegovića govoriti poštovani zastupnik Hrvoje Zekanović. Izvolite.

Sljedeći Klub zastupnika je onaj Nezavisne liste mladih u ime kojeg će govoriti poštovani zastupnik Marin Škibola. Izvolite.

Sljedeći klub zastupnika je onaj HNS-a u ime kojeg će govoriti poštovani zastupnik Milorad Batinić, izvolite.

Hvala.

Hvala vam

Poštovane kolegice i kolege, prelazimo na slijedeću točku dnevnog reda, a to je: - Prijedlog odluke o razrješenju Dražena Jelenića dužnosti glavnog državnog odvjetnika RH. Predlagatelj Predlagatelj je Vlada RH na temelju čl. 28. Zakona o državnom odvjetništvu. Raspravu je proveo nadležni Odbor za pravosuđe. Molim predstavnika predlagatelja poštovanog ministra pravosuđa g. Dražena Bošnjakovića da nam da dodatno obrazloženje prijedloga Hvala lijepo g. potpredsjedniče, uvažene zastupnice i zastupnici, pred vama je prijedlog odluke o razrješenju Dražena Jelenića sa funkcije glavnog državnog odvjetnika RH. 19. veljače, dakle Dražen Jelenić podnio je zahtjev da ga se razriješi sa te funkcije. Vlada je 20. veljače na sjednici Vlade utvrdila prijedlog odluke o razrješenju i uputila ga u saborsku proceduru, danas je prijedlog odluke bio na Odboru za pravosuđe i danas je na plenarnoj sjednici. Dakle, procedura je slijedeća, HS je to tijelo koje donosi odluku o razrješenju, nakon te odluke o razrješenju donosi se, na državnom odvjetničkom vijeću donosi se jedna deklaratorna odluka kojom se utvrđuje da mu je prestao mandat. Nakon toga državno odvjetničko vijeće raspisuje, objavljuje javni poziv da se jave kandidati, nakon što se kandidati jave, to se dostavlja Vladi, Vlada utvrđuje svoj prijedlog koji ide dalje po istoj proceduri, HS, Odboru za pravosuđe i na plenarnu sjednicu. Razloge mislim da nema potrebe da ponovno objašnjavam, oni su poznati u javnosti i državni odvjetnik je sam obrazložio zbog čega traži da ga se na vlastiti zahtjev razriješi, o tome je bilo puno priče, došlo se u fazu zapravo da se otkrilo članstvo u jednoj organizaciji što je postalo zapravo smetnja postupanju u jednom vrlo konkretnom predmetu i nakon toga, nakon svih tih ovaj stvari koje su se događale podnio je ostavku i danas smo ovdje pred vama, predlažemo da se ova odluka donese. Hvala lijepo. **Brkić, Milijan (HDZ)** Hvala lijepo. Imamo replike, poštovani kolega Miro Bulj. Hvala lijepo. Ministre, zašto ste vi predložili ovoga čovjeka, koji je razlog, možete navest razloge? Jesu isti razlogi kao šta ga sada razrješujete? Dal sustav funkcionira ministre? Dal vi nešto novo donosite? Ja znam da ste ga svi hvaliti, od g. Grbina prema HDZ-u, svi ste ga hvalili. Šta je sad? Šta se dogodilo? U čemu je problem? Funkcionira li hrvatska država? Funkcionira li pravosuđe? Pa ljudi više nemaju povjerenja u državu i institucije. Pa dal ćete vi natječajem nešto novo kao riješiti? Na kraju će opet HS glasat od ovome. I svi ovi koji su glasali, tada i koalicijski partneri koji su bili s HDZ-om i sada koji će glasat za novoga, pa postoji li instrument ikakve provjere glavnog državnog odvjetnika da ne radi za nekakve lože i nekakve slobodne zidare? **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem. Slijedeća replika poštovani kolega Hrvoje Zekanović, izvolite. Poštovani ministre, tražim da nam kažete razloge zbog kojih, zbog kojeg se odričete državnog odvjetnika Jelenića. Znači, došli ste ovdje to obrazložiti, rekli ste da nećete obrazlagati, ja vas evo ga pozivam, tražim kao zastupnik u HS vas od ministra da nam obrazložite razloge. Evo je, pozornica je vaša odnosno govornica. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem. Odgovor, poštovani ministar Bošnjaković, izvolite ministre. Uvaženi zastupniče, glavni državni odvjetnik je tražio da ga se razriješi na vlastiti zahtjev, a ja sam dodatno u par rečenica rekao o čemu se radi, a i on je sam to javno objavio. Zahvaljujem ministru na odgovoru. Slijedeća replika poštovani kolega Nikola Grmoja, izvolite kolega. **Grmoja, Nikola (MOST)** Poštovani ministre, ova vaša izjava je ovako dosta zabrinjavajuća, dakle da Dražen Jelenić nije zatražio da ga se razriješi, vi bi smatrali da je u redu da on i dalje ostane na funkciji glavnog državnog odvjetnika iako je zatajio određene ili ste vi možda bili upoznati s tim informacijama. Ja sam najavio jučer da bi bilo dobro, ja ću osobno predložiti takav zakon kao i u zapadnim državama da ide i zatvorska kazna za neistine koje su izrečene pred radnim tijelima HS ili ako neke osobe sakriju određene informacije. Glavni državni odvjetnik je sakrio i od svojih nadređenih dok još nije postao glavni državni odvjetnik informacije da je postao član masonske organizacije, sad se postavlja pitanje je li te informacije sakrio i vama ili ste vi očito bili s njima upoznati jer vidim da to vama nije nikakav problem, uostalom ministar Ćorić je rekao da on ne vidi …/Upadica:

ako ostavke ne bude da će Vlada pokrenut pitanje razrješenja, kako je ostavka došla, nije bilo potrebe da Vlada uđe u ovaj proces, u proces se ušlo temeljem te ostavke. I isto smo tako rekli da nismo imali saznanja o toj činjenici da je pripadnik te organizacije, kao što doista i nismo imali. Zahvaljujem. Slijedeća replika poštovani kolega Tomislav Žagar, izvolite. **Žagar, Tomislav (HSU)** Hvala. Uvaženi ministre, ovako u javnosti se pojavilo priopćenje u kojem je državni odvjetnik rekao slijedeće, to članstvo u zakonitoj udruzi ni na koji način nije utjecalo na obnašanje moje dužnosti. No te su objede do takve mjere opteretile daljnje obnašanje dužnosti glavnog državnog odvjetnika RH da je ono praktički postalo nemoguće. U Zakonu o državnom odvjetništvu u čl. 28. jasno piše u kojim, u kojim slučajevima će državni, glavni državni odvjetnik biti razriješen. Ja ne mogu pronać tu točku osim točke 5. ako, piše, ako svojim postupanjem nanese štetu ugledu državnog odvjetništva ili državno odvjetničke dužnosti. Je li po vašem mišljenju on nanio štetu ugledu državnog odvjetnika i državno odvjetničke dužnosti? I zbog čega ste onda u tom slučaju vi njega pozvali da on da ostavku? Zašto vi jednostavno niste rekli idemo, idemo glavnog državnog odvjetnika razriješit, pa bi nama bilo jasno kakav Vlada ima stav, ovako nama to nije jasno? Imam osjećaj da ste vi ucijenili glavnog državnog odvjetnika. Zahvaljujem. Odgovor poštovani ministar, izvolite. **Bošnjaković, Dražen (HDZ)** U tom članku vam piše da se njega razrješava, jedno od točaka je na vlastiti zahtjev, što je ovdje u konkretnom slučaju rečeno i zaista smo u svim javnim nastupima rekli da nam nije prihvatljivo članstvo u organizacijama, gdje mi ne znamo ko su članovi, gdje mi ne znamo čim se te organizacije bave, gdje mi ne znamo da li će sutra neki pravosudni dužnosnik doć u nekakvu obvezu da nekome nešto mora vraćat. To smo vrlo, vrlo jasno rekli. Zahvaljujem. Slijedeća replika poštovani kolega Damjan Vucelić, izvolite. Nema ga. Slijedeća replika poštovani kolega Slaven Dobrović, izvolite. Hvala lijepo. Poštovani ministre, RH obiluje prirodnim ljepotama i čistim okolišom, isto tako obiluje mnogim mjestima gdje ne neodgovornošću došlo do teških ugroza okoliša i u stvari uništavanja uništavanja perspektive za jedan održiv i zdrav razvoj i suživot, dakle na tom području. Molim vas lijepo, definitivno do sada možemo bit nezadovoljni brojem kaznenih djela koje su prepoznate kao takve od državnog odvjetništva, možemo li smatrati da sada nova stranica, novi državni odvjetnik, da će se, evo, načiniti preokret pa će mnoga kaznena djela koja evidentno postoje po tom pitanju, dakle teška kaznena djela prema okolišu, biti procesuirana. Ja ću vam samo kao primjere, mi imamo brojne sanacije, recimo, Obrovac Zrmanja, mi imamo jama Sovjak, mi imamo, na koncu, i nove centre koji su se pokazali štetnim za okoliš. Volio bih znati da li postoji primjerice, s vaše strane nekakvi konkretni zapravo potezi gdje ste podnosili kaznenu prijavu za počinjenje i saznanje, počinjenje na nekog kaznenog djela u području u kojem ste to radili. Ja kao ministar ne postupak u konkretnim predmetima, predmetima, međutim, ako ima nešto, mogu tražiti obavještenja, mogu tražiti da vidim da li je po tome postupano. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem. Poštovani kolega Marko Vučetić. Izvolite. Zahvaljujem. Poštovani ministre, smatram da se ovo nipošto ne bi smjelo svesti na svjetonazorske rasprave jer kao što znamo, svaki svjetonazor ima svoje uporište u povjerenje ili u vjeru u neko nevidljivo biće i na temelju tog nevidljivog bića se organiziraju kultne radnje. Na jednakoj razini je za državu većina, kad se radi o nekakvoj religiji, kao što je kršćanstvo u Hrvatskoj ili kad se radi o legalnim kultnim radnjama koje je država odobrila, a radi se o masonstvu. Ukoliko je glavni državni odvjetnik napravio svojim djelovanjem i prekršio zakone, onda očekujem da ga se procesuira. Ne zbog naših svjetonazorskih rasprava, nego ako je on u konkretnom slučaju propustio napraviti ono što bi trebao napraviti kao državni odvjetnik jer je to radio kao mason, onda mi imamo i dalje nekoga tko krši zakon, a nismo ga procesuirali pa smo nekoga prognali zbog masonstva, da bi ga u konačnici zaštitili kao masona u državnom odvjetništvu. Zahvaljujem. Odgovor, poštovani ministar, mehanizmi ako dođe do povrede, dakle, zakona, ako dođe do teških povreda u obnašanju državnoodvjetničke dužnosti, kako sankcionirati i kako reagirati. Što se tiče ovoga konkretnog slučaja, mi nemamo nikakve dokaze da je on negdje radio nezakonito, da je on učinio nekakvu nezakonitost, kao i vi i ja znam iz medija da je došlo, zapravo do gubitka povjerenja vezano za jedan predmet gdje su se članovi organizacije kojoj je i on pripadao, našli na različitim stranama, a dužnost glavnog državnog odvjetnika ne možemo, ne može nitko obnašati u koga javnost nema povjerenje. Ovdje je došlo do gubitka tog povjerenja, on je sam podnio ostavku i kao što sam rekao, da on to nije učinio, Vlada bi pokrenula postupak. Hvala lijepo. G. ministre, mene zanima jedno pitanje, da li konkretno vi i predsjednik Vlade RH osjećate ikakvu odgovornost u ovakvim situacijama kada se dogode, ako imate tako dramatičan stav da čovjek mora otići, da on možda nije ni trebao biti imenovan na to mjesto, ali s obzirom da ste vi čvrsto stali iza njega, da je predsjednik Vlade Plenković stajao čvrsto iza njega, da je on njegov osoban izbor jer ja bi ostavio na tom mjestu, da sam bio u poziciji bivšeg državnog odvjetnika Cvitana koji je radio svoj posao izvrsno, vi ste Cvitana smijenili i postavili ste Jelenića, stali iza njega i vaš je osobni izbor. Zanima me, da li osjećate imalo odgovornosti kada se ovako nešto desi i kako se ta odgovornost manifestira, da li samo vašim izrazom žaljenja ili se manifestira i nekim konkretnijim postupcima, što bi, recimo, predsjednik Vlade mogao ponuditi? Hvala lijepo. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem. Odgovor, poštovani ministar, izvolite. Kao prvo, da raščistimo stvar. Nitko nije Dinka Cvitana smijenio. Dinku Cvitanu je izašao mandat i Vlada je tada u okviru svojih ovlasti predložila Dražena Jelenića. Dražen Jelenić u tom trenutku doista nije deklarirao činjenicu koju mi znamo danas, da smo je tada znali, vidjeli bi kako bismo reagirali. Što se tiče njegovog životopisa i cijelog njegovog rada, do ovog trenutka, ja mislim da on ima vrlo pristojne i dobre reference. Zahvaljujem. Sljedeća replika, poštovani kolega Saša Đujić, izvolite kolega. **Đujić, Saša (SDP)** Hvala lijepo potpredsjedniče. G. ministre, meni je neprihvatljivo da vi u svom uvodnom izlaganju kažete, predlažemo razrješenje glavnog državnog odvjetništva iz razloga opće poznatih vidljivih iz medija i onda da kroz ove replike mi u biti iz vas na kapaljku izvlačimo vaš stav. Da u jednom trenutku kažete, to je članstvo u jednoj organizaciji koja je kompromitiralo njegov rad na tom mjestu državnog odvjetnika, pa onda kažete, otišao je na vlastiti zahtjev pa nemam tu što dodat, pa da nije otišao bi ga smijenili. Gledajte, sad ste rekli da je to za Vladu neprihvatljivo članstvo u jednoj organizaciji za koju vi ne znate tko su članovi, tko je unutra, da je praktički tajna. Koliko takvih organizacija mi u Hrvatskoj imamo? Da li vi u Vladi znate da li mi imamo, ne znam, jednu, dvije, tri, pet ili deset masonskih tajnih organizacija u Hrvatskoj? S druge strane, govori se o Udruzi građana, je li to legalna udruga građana, je li registrirana? Gledajte, ja sam član Dobrovoljnog vatrogasnog društva Novi Vinodolski. Je li vi znate tko su tamo članovi? Je li vi znate koliko, tko, koji ljudi su tamo članovi u tom društvu?

Budimo isto precizni kako bi, kako ne bi bilo nedoumica. Mi smo predložili njegovo razrješenje na njegov vlastiti zahtjev. Ovo što smo rekli stavove, ja ih neću više ponavljati. Doista, biti glavni državni odvjetnik znači biti neovisan, biti samostalan i tu treba otkloniti sve moguće i potencijalne rizike tako nekih stvari. Rizike nećemo nikada, ne postoje mehanizmi da ih možemo sve zajedno ovaj, ugasiti i učiniti nemogućim. Pitanje je članstava, ovo vaše vezano za DVD zaista je neusporedivo sa ovim.

Kao što ste rekli, imamo situaciju kakvu imamo. Ono što sada trebamo napraviti je pokušati osigurati da se takva situacija ne dogodi u budućnosti. Više puta u javnosti danas na saborskom odboru predložio sam da se pristupi hitnim izmjenama Zakona o Državnom odvjetništvu RH i da se u te izmjene ugradi obveza sigurnosne provjere za kandidata za glavnog državnog odvjetnika. Sad vas pitam vrlo jednostavno pitanje. Podržavate li takvu inicijativu i hoćemo li osigurati da se prilikom izbora novog glavnog državnog odvjetnika provede sigurnosna provjera kako bi izbjegli ovakve nesretne situacije? Hvala. Dražen (HDZ)** Kao što sam vam danas na odboru odgovorio, raspravit ćemo vašu inicijativu, analizirat ćemo i nakon što provedemo taj postupak onda ćemo odgovoriti. I zadnja replika je poštovanog zastupnika Željka Jovanovića. **Jovanović, Željko (SDP)** Hvala lijepa potpredsjedniče. Uvaženi ministre nevjerojatna je zapravo lakoća odricanja od državnog odvjetnika Jelinića gdje ističete da vam je najspornija njegova i neprihvatljiva zatajivanje Ja vas pitam zašto vi tajite podatke pred hrvatskom javnošću iz 5-tog evaluacijskog kruga GRECO-a koji posebno govori o sprječavanju korupcije u izvršnoj vlasti i sukoba interesa. Čuo sam neslužbeno da je razlog što to još nije prevedeno. Dakle, taj dokument je donesen u prosincu 2019., 4-ti evaluacijski krug je ovdje pred svima, ima 6 A4 stranica, dakle vi niste u stanju prevesti 6 A4 stranica dva mjeseca. Dajte molim vas SDP-u, mi ćemo večeras to prevesti i dati na uvid hrvatskoj javnosti. Što skrivate? Da li skrivate da vas je GRCO prozvao zbog opstrukcije Povjerenstva za sprječavanje sukoba interesa? To je problem. Gospodin Jelinić je prošlo svršeno vrijeme. **Bošnjaković, Dražen (HDZ)** Pa mi nemamo šta skrivat. U mnogim stvarima mi smo zaista daleko otišli u borbi protiv korupcije. Kad pogledate donijeli smo Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti gdje smo jedna od rijetkih zemalja koja to to ima i to naše zakonodavstvo je ispred zakonodavstva ispred EU. Tako da mi nemamo šta skrivati. A ovo će biti kad se steknu uvjeti, bit će, bit će objavljeno. Hvala lijepa. Dignuo je ruku, vjerojatno za stanku poštovani zastupnik Grmoja. Izvolite. **Grmoja, Nikola (MOST)** Hvala poštovani potpredsjedniče. Tražim stanku u ime Kluba MOST-a kako bismo se konzultirali o svemu ovom što smo mogli čuti ovdje od ministra, ali i od kolega zastupnika. Naime, dobro je poznato da je Dražena Jelinića predložila Vlada RH u jednom tajnovitom procesu iz kojeg je on izašao kao jedini kandidat nakon zatvorene sjednice Vlade. Isto tako u Hrvatskom saboru Dražen Jelinić nije dobio potporu samo tadašnje vladajuće većine nego i dijela zastupnika oporbe odnosno kolege Peđe Grbina, Orsata Miljenića i kolege Aleksića. Ja postavljam pitanje. Zašto su tada kolege Grbin i današnji predstojnik Ureda predsjednika Republike Zorana Milanovića, Orsat Miljenić u dogovoru sa svojim klubom podržali Dražena Jelinića? Što se krije iza te podrške? Molim vas potpredsjedniče sabora da zamolite predsjednika sabora da uputi dopis svim saborskim zastupnicima da se izjasne jesu li članovi određenih tajnih ili masonskih organizacija. Isto tako molim Dražena Bošnjakovića, ministra pravosuđa da Vlada RH se izjasni ima li u Vladi, ne samo kao ministri, nego kao i članovi znači Vlade, državni tajnici, pomoćnici ministara, jesu li članovi određenih masonskih ili tajnih organizacija. I tražim od Vlade RH da u proces izbora glavnog državnog odvjetnika uvede znači jednu odredbu da ako se određene informacije zataje pred parlamentarnim odborom, da ta osoba i kazneno odgovara za to. Znači, ako iznese neistine ili ako znači određene stvari zataji da zbog toga odgovara. Evo, mi ćemo se u klubu o tome konzultirati, a pozivam vas i ministra da se očitujete o ovom mom prijedlogu. Hvala. Naravno da ću dati stanku, pa ćemo se vidjeti u 16 sati i 16 minuta.

Evo, kolegice i kolege, stanka nam je istekla. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Onda otvaram raspravu i prvi će u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista i nezavisnih zastupnika Željka Glasnovića i Zlatka Hasanbegovića govoriti poštovani zastupnik Hrvoje Zekanović. (HRAST)** Ja sam član Katoličke Crkve, punopravni i ovo svoje izlaganje i svako izlaganje i svaki svoj politički angažman koji radim, radim i iz te pozicije. odmah ću reći na početku da sam pogriješio što u imovinsku karticu to nisam unio, a unijet ću. Da sa krizmom postao punopravni član Katoličke Crkve. Dakle, govorim iz te pozicije i to ne krijem i to nek se zna. Ministre, od vas ovdje zapravo nismo čuli odgovor na pitanje radi kojeg ste došli u Hrvatski sabor, a to je zbog kojeg razloga ste vi za smjenu državnog odvjetnika Jelenića, a to je vaš zadatak, odnosno zbog tog razloga ste ovdje došli, a šutite, niste ništa rekli. I ja vas još jedanput pozivam, pozvao sam vas maloprije, pozivam vas opet, da glasno i jasno kažete radi kojih razloga. Kad smo bili pred neki dan zajedno u emisiji, pitao sam vas eksplicitno jeste li vi za to da članovi tajnih udruženja obnašaju visoke dužnosti, vi ste rekli srca, onako na brzinu, pa nisam za to, to se ne bi smjelo događati, ali onda ste kasnije malo .../Govornik se ne razumije./... ispravili svoj stav pa ste počeli nešto nejasno govoriti zapravo, ne znam jeste li ili niste. Znači ja želim znati, hrvatska javnost mora znati zbog kojih razloga državni odvjetnik Jelenić odlazi s ovog mjesta. I zbog čega je Vlada RH koju vi predstavljate, zbog čega je Andrej Plenković kojega vi predstavljate ovdje, za smjenu državnog odvjetnika, kojega je, prije koliko, 2 godine jednoglasno znači znači postavila za državnog, jednoglasno, jednom velikom većinom, slogom SDP-a i HDZ-a. Dakle, to je ono što je jako, jako bitno. Ima jedan ovdje moment koji je jako interesantan, nisam spomenuo maloprije u replikama, ja ću ga sad spomenuti, a čudnovata je koincidencija. Državni odvjetnik je samo mjesec dana prije svog imenovanja postao član masonske lože. Je li to koincidencija? Pa naravno da nije i to znate i vi i tu leži problem. Zato što svi znaju, apsolutno svi znaju da je masonsko udruženje, masonska loža funkcionira i postoji zahvaljujući, odnosno jedino radi osobnih interesa pojedinaca koji se tamo udružuju. Nisu to filatelisti, nije to GSS, nisu to sakupljači značaka, to je znači ljudi koji se tajno okupljaju da bi jedni drugima pomagali. I sad ja s ovog mjesta, ali malo, slušajte važnost ove poruke. Ja tražim, hrvatska javnost traži da mi znamo ima li još u Vladi RH među vašim kolegama ministrima i vi osobno, možda naš predsjednik Vlade, ima li još članova masonske lože? Ja mislim da to moramo znati. S druge strane, tražim i da tajne službe konačno počnu raditi svoj posao. Ako je ovaj gospodin smijenjen, a očito je jer je član jedne suspektne organizacije, hajmo onda vidjeti na onim fotografijama koje su izašle u nekim glasilima, koji su to još ljudi tamo. Neka se obave obavijesni razgovori. Hajmo saznati koji su ljudi članovi masonske lože i zašto se po tom pitanju ništa ne radi? Ja ću reći zbog kojeg razloga jer je to jedini mogući razlog. Zbog toga što bi se vjerojatno otkrili da su mnogi naši kolege i u Saboru, vjerojatno mnogi i u Vladi RH, mnogi koje je odabrao Andrej Plenković članovi te organizacije. Ja ću ponoviti, znači s jednim velikim legitimitetom kojeg imam kao zastupnik u HS-u tražim, hrvatska jasnost traži da se zna članstvo tih organizacija i zbog čega tajne službe, zbog čega Vlada RH ništa ne napravi po tom pitanju. Jednostavno, ja mislim da je to, ako je to problem, ili, ako nije problem, ako je ta udruga legalna i legitimna, zbog čega je onda Dražen Jelenić odlazi? Onda ga trebamo zaštiti. Ali ću ja ipak reći, iz moje pozicije člana Katoličke Crkve, odnosno pripadnika Katoličke Crkve, da ja imam duboku sumnju jer je moja Katolička Crkva stotine puta ukazala na problem masonerije. Jasno i glasno, bez uvijanja. Bez uvijanja. I svi oni koji se smatraju na neki način članom Katoličke Crkve, neka malo shvate i težinu toga i neka se one prema ovoj organizaciji, masonskoj organizaciji, ponašaju sukladno onome što formalno i jesu, ako su članovi Katoličke Crkve. Znači, pitanje je ključno, je li ta udruga tajna ili nije tajna? Je li legalna, nije legalna? Ako nije legalna, onda je ilegalna. Onda je zabranimo u konačnici. Ako u Hrvatskoj postoji neko udruženje udruga koja radi, rovari protiv integriteta, stabilnosti, suverenosti, suvereniteta naše države, pa to mi moramo riješiti. Je li to logično? Mislim, ovo je jedan logični slijed. Ja ću ponoviti još jedanput da malo pojasnim. Ako postoji sumnja da ova organizacija radi nešto protiv integriteta, suvereniteta, stabilnosti naše države Hrvatske, ja tu sumnju imam, nek se to istraži. Ako je društvo tajno, zbog čega je tajno. Ajmo se malo pozabavit s ovim. Ajmo se malo pozabaviti iako ću vam reć odmah ovdje ono što će se dogoditi. Andrej Plenković je i postavio ovog čovjeka, on je bio njegov odabir, nije on došao slučajno, pao s nema, zna je Andrej Plenković koga postavlja, vjerujte mi, znao je. Isto tako Andrej Plenković neće poduzeti niti jedan korak da bi se ova stvar rješavala, niti jedan korak, neće napraviti ništa. Koji je razlog? Evo ja ću ovdje reći svoju sumnju koja je opravdana jer su mnogi dužnosnici upleteni u istu organizaciju, zapleteni. I koji utjecaj ta organizacija ima na našu državu Hrvatsku, e to je jedno veliko pitanje. Još bi ukazao na jednu sitnicu koja nije baš sitnica i to bi možda bio jedan konkretan razlog zašto je ovaj čovjek smijenjen, da njemu njegov brat, kako oni kažu u toj organizaciji, g. Gabrić dolazi u ured, nogom otvara vrata sa prislušnim uređajem i snima u uredu državnog odvjetnika razgovor sa državnim odvjetnikom, pa mi smo stvarno banana republika, stvarno smo banana republika. Jel to ima igdje na svijetu? U nekoj normalnoj civiliziranoj državi, ej nije ovo 1918., ovo je 2020.g. i da se o nekim najjednostavnijim normama sigurnosti ne vodi računa, da onaj ko ulazi u ured kod državnog odvjetnika ne može imati prislušne uređaje, da ne može imati telefon u džepu i da ne smije snimati razgovor s državnim odvjetnikom.

A miki moj, di si sada? Strašan lik, strašan lik. Ja mislim da je jedno predivno iskustvo kad se ujutro probudite i pogledate u ogledalo, jako lijepo iskustvo, jako lijepo iskustvo prijatelju. Dakle, što se tiče lista, radi se o listi budućeg koalicijskog partnera SDP-a, dakle HDZ će koalirati sa SDP-om, to je već tako jasno, samo to se vas ne tiče jer ćete već vi slijedeći mandat biti u političkoj prošlosti jer vas g. Bernardić neće staviti na listu i to je to. Al ja bi se malo vratio na temu. Poštovani ministre, molim vas dođite ovdje, tražim od vas i da nam kažete konkretne razloge zbog čega je g. Jelenić smijenjen, konkretne razloge, tražim od vas to. I ako postoji sumnja, a ja je izražavam, a postoji osnovana sumnja da ta organizacija radi protiv naše države Hrvatske, nek se ispita ta organizacija, nek se ispitaju članovi i da vidimo ima li netko od vaših kolega koji je član te organizacije, to je ono što nama treba, to je ono što treba hrvatskoj državi. Kolega Grbin je dignuo povredu Poslovanika, u čem je povrijeđen Poslovnik? **Grbin, Peđa odnosno poštovani g. predsjedniče, kolega Zekanović je povrijedio čl. 238.. On je direktno vrijeđao g. Stazića. Za održavanje reda u sabornici zaduženi ste vi kao predsjedavajući, a ne g. Zekanović kao govornik. Upadice sa klupe ne dozvoljavaju pojedinom zastupniku da sa govornice vrijeđa imenom i prezimenom bilo koga u ovoj sabornici, pa ni onog ko mu je dobacivao. Hvala. Slažem se s vama, ovaj kao prvo neprimjereno je dobacivati iz klupe, kao drugo ja sam reko i kolegi Zekanoviću nek nastaviti govoriti, a nek ne odgovara na dobacivanja, mislim da nije povrijeđen Poslovnik, ali ovaj klonimo se toga, klonimo se takvih stvari. Ovako, sad ću prije nego što bilo ko digne i traži povredu Poslovnika, ako se krene u zlorabljenje povrede Poslovnika dajem opomene, dalje više nemam uopće tolerancije, nulta tolerancija na zlouporabu povrede Poslovnika.

mogli bi znati ovaj Poslovnik. Slijedeći Klub zastupnika je onaj Živog zida i Promijenimo Hrvatsku u ime kojeg je trebao govorit poštovani zastupnik Lovrinović. Nema ga, gubi pravo na govor,

Uvaženi g. ministar je u svojem uvodnom izlaganju rekao da svi znamo zašto smo danas ovdje i da to nema potrebe ponavljati. Međutim, ja mislim da je o tome potrebno govoriti jer bez obzira što smo u medijima, ne samo čitali nego većina od nas i komentirali nastalu situaciju, tijelo koje odlučuje o imenovanju i razrješenju glavnog državnog odvjetnika RH je HS. I kada I kada Vlada RH pošalje svojeg predstavnika u HS da govori o potrebi razrješenja glavnog državnog odvjetnika RH onda je minimum minimuma, onda je minimum minimuma kojeg očekujemo da predstavnik Vlade RH kaže da je glavni državni odvjetnik podnio prijedlog za razrješenje da ne bude smijenjen. A isto tako je minimum minimuma da nakon toga predstavnik Vlade RH jasno i nedvosmisleno objasni zbog čega je članstvo u konkretnoj organizaciji za konkretnu osobu na konkretnom mjestu sporno. Ja vjerujem da svako od nas ima razloge zbog kojih će podržati ovu odluku. Mi konkretno u SDP-u smatramo da postoje određene organizacije i udruge koje svojim djelovanjem, svojim postupanjem odstupaju od viđenja Ustava RH kakvog kakvog bi trebo imati svaki neovisan državni dužnosnik. I u tom kontekstu smatramo da članstvo g. Jelenića u organizaciji koju namjerno ne želim imenovati jer ne želim da se ovo pretvori u raspravu o njoj jer to ovdje se ne bi trebalo dogoditi, je sporna. Al ima i drugih organizacija, ima i drugih organizacija, članstvo u kojima bi za glavnog državnog odvjetnika ili sličnog pravosudnog dužnosnika za mene bilo sporno. Opus dei je primjerice jedna od njih. Ali to je nešto o čemu trebamo razgovarati. Ono o čemu danas trebamo razgovarati je prije svega kako da spriječimo da se situacija koju smo imali sa glavnim državnim odvjetnikom RH ponovi. Da, nije tajna da sam ja protivno stavu SDP-a g. Grmoja, protivno stavu SDP-a podržao g. Jelenića za glavnog državnog odvjetnika i nije mi žao zbog toga jer sam tada na temelju njegovog životopisa smatrao da se radi o ozbiljnom profesionalcu koji će Državnom odvjetništvu RH jamčiti onu neovisnost koja mu je potreban da bi se u RH mogli ozbiljno boriti protiv kriminala. Međutim, pokazalo se da g. Jelenić nije bio ta osoba. Ako se pred nama pojavi osoba za koju vjerujem da se može boriti protiv organiziranog kriminaliteta i korupcije, koja je spremna suočiti se sa onime što je najveća pošast za RH, daleko veća i od korona virusa, ja ću tu osobu podržati iako sumnjam da je HDZ u stanju takvu osobu predložiti. Dakle, da bi osigurali da se ovakva situacija kakvu danas imamo, a to je rasprava, rasprava o razrješenju glavnog državnog odvjetnika RH ne ponovi, ne ne ponovi tako skoro, nego ne ponovi ikada, predložit ću određene izmjene u zakonu koje bi to trebale osigurati. Prva je na koju sam već izgovorio odnosno koju sam već spomenuo u replici, ona koja se odnosi na sigurnosne provjere. Tijekom rasprave o Zakonu o državnom odvjetništvu ukazali smo na jedan nedostatak u sustavu, a to je da se glavni državni odvjetnik ne provjerava sigurnosno prilikom stupanja na tu dužnost. I to je jedini način na koji možete ući u sustav državnog odvjetništva, paralelno u drugom dijelu pravosuđa u sudstvu, možete tako ući na mjesto predsjednika Vrhovnog suda, a da pri tom ne budete sigurnosno provjereni i vi nakon toga ostajete u sustavu bilo kao sudac Vrhovnog suda, bilo kao zamjenik glavnog državnog odvjetnika, a niste prošli sigurnosnu provjeru koju mora proći svaki zamjenik općinskog državnog odvjetnika od Dubrovnika do Pule. Međutim, glavni državni odvjetnik ne mora. ozbiljan, ozbiljan propust u sustavu. Predlažemo poštovani g. ministre, imamo vremena, predložite takvu izmjenu zakona, mi ćemo ju sigurno podržati. Ima i drugih problema, primjerice napredovanje, u sustavu i pravosuđa, dakle i sudskom i državno odvjetničkom sustavu, i u jednom i u drugom sigurnosnu provjeru radimo na početku i vi možete 20.g. biti u sustavu, nakon toga napredujete, vas se neće provjeriti. A što se u 20.g. dogodilo? Pa moglo se dogoditi štošta. U 90% slučajeva ili više, 99% slučajeva neće se dogoditi ništa, radit će se o pojedincima koji časno obnašaju svoju dužnost, ali zbog onog jednog postotka koji su zastranili, a takvih ima, zbog njih moramo osigurati da se prilikom i napredovanja provode sigurnosne provjere, kako u državnom odvjetništvu, tako i u sudstvu, kako za zamjenike državnih odvjetnika, tako i za suce hrvatskih sudova. Drugi problem je ono o čemu sam govorio samo na početku, na samom početku, a to je članstvo u određenoj organizaciji koja, kao što kaže g. ministar i nije doduše u krivu, krije i svoje financije i svoje članstvo i svoj način rada. Kod te organizacije je relativno lako zaključiti da ona nije kompatibilna sa mjestom glavnog državnog odvjetnika. Međutim, činjenica je da mi u zakonu nemamo kriterije koji bi rekli kakve su to organizacije koje nisu kompatibilne sa ovako važnom dužnošću i onda ćemo doći u situaciju da, sada gledam g. Batinića, pa ću njega upotrijebiti kao primjer, kolega Batinić misli da bi organizacija A trebala biti ta koja je inkompatibilna sa dužnošću glavnog državnog odvjetnika, a ja ću reći ne nije organizacija A nego je organizacija B. Zato poštovani g. ministre osim sigurnosnih provjera mi trebamo vrlo jasne kriterije kojima će se voditi i kandidati za ove funkcije kako bi znali da li ispunjavaju uvjete ili ne, da li mogu obnašati ovu dužnost uopće ili ne, ali isto tako i onih koji ih imenuju, državno odvjetničko vijeće, DSV i za ove dvije najvažnije funkcije u pravosuđu, predsjednika Vrhovnog suda i glavnog državnog odvjetnika HS. Ti kriteriji su nam nužni, ti kriteriji su nam gotovo jednako tako nužni, neki će reći možda čak i nužniji od onih koji se odnose na sigurnosne provjere. A onda naravno i propisivanje daleko šire nego što imamo sada, pa i u zakonu koji se tiče nas državnih dužnosnika pa i u onom koji se tiče pravosudnih dužnosnika, koje će se stvari koje nisu imovinske prirode, ali itekako ukazuju da bi neka osoba u nekom slučaju mogla biti u sukobu interesa, trebale unijeti u imovinsku karticu ili nazovimo ju kako god hoćemo, javno objaviti i na taj način preventivno djelovati u sprječavanju sukoba interesa kao predvorju korupcije. A sada dopustite mi da kažem nešto i o sukobu interesa. Sukob interesa su ulazna vrata za korupciju. Nema korupcije, nema korupcije javnih, pravosudnih ili bilo kojih drugih dužnosnika ili službenika bez da su oni krenuli kroz nekakav sukob interesa i tražili nešto za sebe umjesto za javnost. međutim, sadašnja vladajuća većina to ignorira. Uvaženi kolega Željko Jokanović, Jovanović, ukazao vam je na problem izvješća GRECO-a, al mi imamo još jedan problem, puno veći od toga, koji se malo pomeo pod tepih, a to je da je institucijalnom blokadom u režiji predsjednika Vlade RH Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa spriječeno, spriječeno u postupanju u izuzetno važnom predmetu koji se odnosi osobno na predsjednika Vlade RH. Danas je povjerenstvo primilo odluku Visokog upravnog suda koja je potvrdila ono što je Klub zastupnika SDP-a tvrdio čitavo ovo vrijeme, a to je da sud nije po sadašnjem stanju nadležan za odlučivanje. Poštovane kolegice i kolege, prvenstveno iz vladajuće većine, predložili smo iz Kluba SDP-a 3 različita načina kako da riješimo taj prijedlog. Prvi je da utvrdimo nadležnost ministarstva, drugi je da se obratimo Ustavnom sudu, treći je da promijenimo zakon i jasno definiramo tko je nadležan za odlučivanje o izuzeću predsjednice i članova povjerenstva. Niti jedan jedini prijedlog niste prihvatili. A zašto? Pa zato što ne želite da povjerenstvo radi. Zato što ne želite da se RH bori protiv korupcije. A kada sam govorio o tome kakva bi trebala biti osoba koja bi morala preuzeti sutra il prekosutra dužnost glavnog državnog odvjetnika, borbu protiv korupcije sam stavio u prvi plan zato što je korupcija, a to vide i građani RH, najveći problem s kojim se naše društvo danas bori, neću reći nosi jer nisam siguran da se uspješno nosimo sa tim problemom, ali bori, možda ne vladajući, ali svi oni građani koji su oštećeni činjenicom da je neko prije njih došao na red zato što je kapnuo, imao vezicu, poznanstvo ili nešto drugo, koji je izgradio 2 ili 3 kata više u njihovom susjedstvu i zaklonio im sunce zato što je dao 10 ili 20.000,00 EUR-a za izdavanje građevinske dozvole, sve su to situacije s kojima se građani RH bore iz dana u dan, a s kojima se mi kao društvo nismo u stanju nositi. Zato tražim da osoba koja će biti predložena za novog glavnog državnog odvjetnika ili odvjetnicu RH prije svega bude osoba koja se u svojem dosadašnjem radu dokazala u borbi protiv korupcije i organiziranog kriminaliteta i to ne riječima nego djelima, a takvih osoba ima, takvih osoba ima, a jedna od onih koja se kandidirala i čije se ime vrti po medijima, g. Turudić definitivno nije takva osoba i molim vas to niti ne pokušavajte. Međutim, to nije jedino što očekujem od glavnog državnog odvjetnika. Od glavnog državnog odvjetnika očekujem da se suoči sa još jednim ozbiljnim problemom kojeg imamo u RH, a to a to je govor i javno iskazivanje mržnje. Govor i javno iskazivanje mržnje ozbiljan su problem s kojim se ne suočava samo RH, govor i javno iskazivanje mržnje imamo i u SAD-u i u Francuskoj i u Njemačkoj i u Italiji, ali te zemlje se uglavnom s njime koliko toliko nose, RH ne. Statistika Statistika koju ste nam prikazivali vi i potpredsjednik Vlade g. Božinović koja je govorila da u RH ima malo zločina iz mržnje, malo govora mržnje, malo iskazivanja mržnje, plod je samo jedne činjenice, a to je da nadležni policija i državno odvjetništvo naprosto ne prepoznaju govor mržnje, nisu ga u stanju okvalificirati kao takvog i onda adekvatno goniti. Zato očekujem da novi glavni državni odvjetnik ili odvjetnica bude osoba koja će to znati činiti. Ta dva kriterija, borba protiv korupcije i organiziranog kriminaliteta, borba protiv zločina i mržnje su ono što nas mora voditi prilikom izbora glavnog državnog odvjetnika ili odvjetnice. Ako ste u stanju predložiti takvu osobu uvaženi g. ministre i većina iz HDZ-a, a bojim se da niste, ja ću je sa zadovoljstvom podržati. Hvala vam lijepa. **Reiner, Željko (HDZ)** Slijedeći Klub zastupnika je onaj HDZ-a u ime kojeg će govorit poštovani zastupnik Ante Bačić, izvolite. Hvala poštovani potpredsjedniče HS, poštovani ministre, kolegice i kolege. Pred nama je prijedlog odluke o razrješenju

nas je upozorio na određene stavke i članke samoga zakona vezano za samu proceduru i ovoga razrješenja, ali i sutra imenovanje novog glavnog državnog odvjetnika, znači samim Zakonom o državnom odvjetništvu, odredbom čl. 28. st. 1. 1. glavni državni odvjetnik RH će bit razriješen na vlastiti zahtjev kao što znamo, odredbama st. 2. i 3. navedenoga zakona sami prijedlog za razrješenje glavnog državnog odvjetnika podnosi Vlada RH, upućuje HS, ta ista odluka treba proć matični odbor, a to je Odbor za pravosuđe koji smo evo imali jutros i jednoglasno smo odlučili da prihvaćamo upravo upravo ovaj prijedlog odluke vezano za razrješenje i sve, cijelo obrazloženje koje je Vlada dala vezano za navedeno razrješenje. Sami dosadašnji glavni državni odvjetnik je na tu dužnost odstupio 20. travnja znači skoro punih 2.g. prije nego što je podnio ostavku i kao što znamo, evo i otvorili smo ovdje raspravu i kroz same replike ministru, al evo i kroz rasprave u ime klubova, iz kojeg razloga je podnio ostavku i zašto je Vlada upravo to prihvatila i šalje trenutno odluku na razrješenje, a to je upravo pripadnost g. Jelenića jednoj od tajnih organizacija, tajnog masonskog udruženja. Prije toga kada vidimo raspravu iz 2018. prilikom imenovanja novog glavnog državnog odvjetnika, vidimo da je dosta zastupnika tu i davalo određene pohvale i bilo suglasno, bilo iz oporbe, bilo iz vladajućih kao što znamo, evo kao što nas je i ministar upozorio g. Jelenić je tada imao i impresivan životopis i cijeli život, rad u samom državnom odvjetništvu, od statusa i samoga vježbenika, do glavnog državnog odvjetnika + međunarodni njegov rad i ostale odlične stručne kvalifikacije, tako da nije bilo nikakvih posebnih upozorenja ili problema oko samog imenovanja, ali evo kako je javnost saznala vezano za pripadnost g. Jelenića određenoj masonskoj loži i tajnom udruženju u kojemu ne znamo ni članove, ni način financiranja, ni čime se točno to udruženje bavi, stekli su se određeni uvjeti u javnosti, ali normalno i u samim pravosudnim krugovima, ali i u cijelom pravosudnom sustavu, da je potrebno da glavni državni odvjetnik odstupi ili da ga sama Vlada razriješi. Što se tiče same procedure imenovanja novoga državnog odvjetnika, nakon što se riješi ova odluka o razrješenju i prestane formalno mandat dosadašnjega državnog odvjetnika, državno odvjetničko vijeće ima rok od 30 dana da uputi javni poziv kandidatima koji ispunjavaju uvjete. Sam javni poziv će trajat od 15 do 30 dana nakon čega će državno odvjetničko vijeće to poslati Vladi, Vlada će nakon što to raspravi, poslati u HS matičnom saborskom Odboru za pravosuđe i to će opet doći ovdje na plenarnu sjednicu gdje ćemo moći raspraviti o svim stavkama koje očekujemo od novog državnog odvjetnika i mislim da evo samom promjenom od 2018. i od biranja prošloga državnog odvjetnika upravo ovaj novitet javnoga poziva i sama ta procedura koju državno odvjetničko vijeće mora proći prilikom donošenja određenih odluka koje će doć sutra u HS i prilikom odabira odabira novoga državnog odvjetnika, tako da vjerujem i kroz taj javni poziv će i sama javnost, ali i određeni pravosudni krugovi, a normalno i Vlada vidjeti ko je sve kandidat i krenit će puno ranije rasprava nego što dođe u sami HS. Što se tiče pojedinih klubova, evo i prije mene koji su govorili, otvorili smo teme i sigurnosnih provjera, ali i članstva u određenim udrugama, evo i osobno smatram normalno da ovoliko visoka i bitna funkcija i dužnost unutar samoga pravosuđa i pravosudnih tijela kao što je glavni odvjetnik, itekako je ne bitna za pozornost same javnosti već i Vlade i normalno i saborskih zastupnika, ali i svih drugih javnopravnih tijela i bitno je da znamo ne samo životopis takve osobe i je li ispunjava određene uvjete da uopće bude kandidat za glavnog državnog odvjetnika nego sutra kada to i postane jako je bitno da prođe određene provjere i da vidimo u kojime svi udruženjima, koje su sve točke interesa i mogući, mogući sukob interesa u kojima se može nalaziti. Što se tiče sami članstva u udrugama, vjerujem da svi smo mi ovdje ovaj članovi različitih udruženja, vjerujem da ta udruženja nisu tajna i da se znaju ko su članovi i čime se bave i koje su im smjernice u samim statutima, ali normalno svako udruženje može imati potencijalni sukob interesa prikriven i normalno određeno druženje u određenim krugovima ljudi može i projicirati određene moguće sumnje sutra u sukobu interesa. Ali kada pogledamo ovdje i ovaj konkretni slučaj koji je pred nama, a to je članstvo upravo u jednome tajnom udruženju i vjerujem da nemamo tu nikakvih problema ni sumnje da ovoliko velika i visoka uloga i dužnost unutar određenoga pravosudnoga tijela ne smije ni ni pod razno biti član upravo ovakvoga udruženja, jedino što ne možemo onda povezati ni sami lanac mogući koji može dovesti sutra do bilo kakve povezanosti ili samog sukoba interesa ili problema koji može prouzročiti određenom dužnosniku u samom njegovom djelovanju. Što se tiče sigurnosnih provjera, sami ministar nam je rekao da predsjednik Vrhovnog suda i glavni državni odvjetnik u zakonu nemaju tu stavku i potrebu za provjerom, za provedbom same sigurnosne provjere, vjerujem da brzim i kratkim izmjenama sutra zakona možemo to uvesti, mislim da to definitivno nije loša stvar i bilo bi dobro. Ne gledam to isključivo iz, iz samog segmenta javnosti, da javnost ima veliki uvid u samo poslovanje određene, određenog djelatnika, al bitno je da određena javnopravna tijela i sigurnosne službe, policija i ostali pravosudni i represivni aparati imaju uvid ne samo u imovinu, al u sve stavke koje su potrebe da bi na neki način kontrolirali određenoga dužnosnika u obavljanju svoje dužnosti, posebice ponavljam, kada se radi o ovako visokom pravosudnom dužnosniku. U razmatranju ove prijedloga odluke o razrješenju samoga glavnoga državnog odvjetnika Klub HDZ-a će podržat donošenje ovakvog prijedloga. Hvala. Hvala lijepa. Slijedeći Klub zastupnika je onaj MOST-a nezavisnih lista, vrijeme će podijeliti poštovani zastupnici Grmoja i Bulj, prvo poštovani zastupnik Nikola Grmoja. Hvala poštovani potpredsjedniče. Dakle, evo glavni državni odvjetnik odlazi, a kakva poruka nakon njegovog polovičnog mandata ostaje? Ostaje činjenica da se ova država i ovo društvo pokušava boriti protiv korupcije, a da ni glavni državni odvjetnik koji bi trebao biti predvodnik te borbe ne shvaća da je njegova dužnost nespojiva s bilo kakvim drugim angažmanima, bilo kakvim tajnim ili polutajnim društvima, bilo kakvim sumnjivim radnjama, ljudima itd. Sama činjenica da osoba koja pretendira na takvu funkciju nije svjesna da je preduvjet svake borbe protiv korupcije njen neupitan integritet, životna i moralna načela bez ikakve mrlje ili sumnje. Svijest o tome što je sve nedozvoljeno u ovoj državi potpuno je poremećena zbog desetljeća afera, korupcije, klijentelizma pa se mnoge neprihvatljive stvari shvaćaju kao nešto normalno i uobičajeno. Kako možemo očekivati da će novi državni odvjetnik biti kandidat kojim je najveća čast funkcija na koju se kandidira, a ne kojekakve lože jer ne zaboravimo za raznim ložama pate mnogi dužnosnici ili se na njih pale, rekao je Dražen Jelenić da mu je imponiralo kada su mu ponudili da postane član masonske organizacije, umjesto da mu je imponirala sama činjenica što je važan kotačić glavnog državnog odvjetništva. Neki su visoki pravosudni dužnosnici svoj obraz izlagali sjedeći u ložama na nogometnim stadionima sa optuženicima za teška kaznena djela i u tim istim ložama mrtvi hladni pili šampanjac sa svjedocima na suđenjima za korupciju, a neki su na visokom položaju iako ih nekad glavni čovjek iz nogometne lože proziva za korupciju. Sama kandidatura, a pogotovo izbor za glavnog državnog odvjetnika pokazat će jesmo li išta naučili iz ovog slučaja i možemo li uopće očekivati da je napravljen bar jedan korak u borbi protiv korupcije. Ja sam jutros već govorio, a i jučer o problemima u postupku imenovanja glavnog državnog odvjetnika, upozorio sam da je ovaj cjelokupan proces netransparentan i da može rezultirati ozbiljnim pogreškama. Mi imamo činjenicu da je taj postupak poštovani ministre obavijen velom tajnosti i nagađanjima o kandidatima, čak i Vlada RH o tome kome će predložiti raspravlja na zatvorenoj sjednici Vlade i onda imamo ovo saslušanje pred saborskim odborom gdje se može dogoditi da kandidati kao što vi kažete da je Vladi Dražen Jelenić zatajio određene informacije, može se dogoditi da glavni državni odvjetnik ili kandidat zataji informacije vezane uz njegov životopis ili da čak iznese neistine. U Americi je to, to sam rekao u stanci, uređeno tako da se može propisati zatvorska kazna osobama koje iznose neistine pred radnim tijelima Sabora, npr. Nixonov glavni državni odvjetnik je zbog lažnog svjedočenja pred odborom Senata osuđen na osam godina zatvora, odležao je 19 mjeseci te je izbačen iz Odvjetničke komore New Yorka, a najnoviji slučaj zaključen prošlog tjedna presudom s tri godine i četiri mjeseca zatvora uz novčanu kaznu od 20.000 dolara i 250 sati društveno korisnog rada Rogeru SToneu zbog laganja Kongresu SAD-a u aferi istraživanja ruskog miješanja u američke izbore 2015. Pozivam potpredsjednika Sabora da uredimo Poslovnik o radu odbora Hrvatskog sabora, Antikorupcijskog vijeća na kojemu imamo saslušanja gdje se mogu iznositi čak i neistine i zbog toga ne odgovarati i imamo taj jedan konkretan slučaj u aferi Sabljak gdje je inspektor ministarstva lagao pred saborskim odborom za praćenje strategije borbi protiv korupcije odnosno Antikorupcijskog vijeća, ali imamo činjenicu da je glavni državni odvjetnik zatajio da je član masonske organizacije. Ja pitam ovdje i sada, to je upit ide vama, a vama ide poštovani ministre, hoćete li pokrenuti stegovni postupak protiv Dražena Jelenića? Dakle, stari Zakon o Državnom odvjetništvu koji je važio do rujna 2018. kaže da je „državni odvjetnik dužan prethodno u pisanom obliku izvijestiti neposredno višeg državnog odvjetnika o svakom poslu kojem obavlja“, dakle on je ovo morao da je postao član masonske organizacije morao je obavijestiti svoga nadređenog. I budući da sada da mi ćemo sada razriješiti Dražena Jelenića, Jelenića, da ćemo ga razriješiti ja vam postavljam pitanje hoćete li vi pokrenuti stegovni postupak jer je to sada u vašoj ingerenciji po zakonu? Molim vas da mi to odgovorite, to je ono što me zanima. A ja ću ako potpredsjednik Sabora odnosno predsjednik Sabora ne uredi ovo pitanje lažnog svjedočenja pred saborskim odborima, skrivanja određenih informacija uputiti određene izmjene Poslovnika u tom smjeru koji će predviđati određene sankcije, a možda i određenih zakona da se ide u tom smjeru. To ima svaka ozbiljna zemlja, ako lažno svjedočite pred parlamentarnim odborom odgovarate zatvorskom kaznom. Mi imamo već slučaj u ovom sazivu Saboru pred Antikorupcijskim vijećem gdje baš imamo lažni iskaz i ovdje u slučaju državnog odvjetnika gdje imamo zatajivanje određenih važnih informacija. Sada pozivam kolegu Bulja da nastavi.

Kod imenovanja i glasanja za imenovanje Draženu Jeleniću državnom odvjetniku tada nas je bilo ovdje u sabornici osam protiv i ja sam jedan od tih koji je glasao protiv. Ne samo zbog toga što sam anti protivan nego mogu biti svjedok određenih radnji državnoga odvjetništva koji nisu radili u interesu zaštite javnoga dobra u interesu povjerenja ljudi u pravosuđe i u državne institucije. Znači najviše me ponukaju stvari koje nit je rješavao Dražen Jelenić možemo sada krenuti o njegovome radu, ne samo o masonskoj loži, solobozidarskim tim poslovima bez mistrije, to je ono kako li već oni sve zovu nego ćemo krenuti od onoga najbitnije, primjer ratnog profiterstva. Niti jedan državni odvjetnik nije napravio apsolutno ništa da se dozna šta je sa novcem za oružje '91. koje je bilo namijenjeno za obranu Cetinskog kraja koja je bila kao pozajmica otišla u tvrtku Meteor Paper u vlasništvu obitelji Emila TEdeschia. Ja godinama tražim, godinama tražim, dizao sam i kaznene prijave, to je moja obaveza kao čovjeka koji je bio kao mlad u Domovinskom ratu u rebatinkama, imali naoružanja, a znate da je sinjsko i vrličko područje Civljane to je taj spoj prema kninskom dijelu prvo ugroženo, jedno od prvih ugroženih u Domovinskom ratu. Taj novac je uzet i nikada nije vraćen milijun i 400 maraka. Ja samo tražim od državnog odvjetnika prije Cvitana, Bajića to kada sam doznao kad sam postao lokalni političar to me uvelo u te vode jel nisam mogao vjerovati dok su ljudi ginuli da je se novac posuđivao namjeren za novac kao pozajmice nikad nisu vraćene i sada ti ljudi imaju carstva. Samo sam tražio uvaženi ministre da mi se pokaže račun da je vraćen novac koji je Tedeschi dobio kao pozajmicu '91. godine u Sinju. Nikada. Nije to laka bila borba, to su ptice na grani znale u Sinju, ali nitko to nije smio spomenuti i to je jedan od razloga zbog čega sam ušao u lokalnu politiku, uza sve ono što se je radilo bespravno radnicama Dalmatinke, radnicima Autoprijevoza, ono što se je rasturio moj Cetinski kraj, Trnovača koja je Sinjskim poljem upravljala, znači jedan širok problem državnog odvjetništva. Ali tu je se stvorio klijentelizam, čisti klijentelizam rodbinski, obiteljski, masonski, interesni, tajni protiv naroda jel ta krvarina koju je taj narod platio ministre ne zaslužuje ovako državno odvjetništvo ni pravosuđe, krvarina je bila prevelika. Ja kao mlad čovjek koji je bio u ratu sa 18 godina, 19 nepunih, 5 godina sam prošao te bojišnice i nagledao se svega, neki ljudi puno više. Smatram da je sramotno ovako ponašanje. Niko nije bezgrešan, ali da neko može uzeti novac za oružje i nikada ne kazati gdje je taj novac i da su sada ti najbogatiji ljudi u RH. to ljudi u RH. to što je on prijatelj sa Milanovićem, Vujčićem što je oni u Pepermintu ili … rade mene apsolutno to ne interesira ili Plenkovićem bilo kime, mene zanima ona krvarina koja je plaćena krvlju ljudi sa područja Cetinske krajine koji trećina Cetinske krajine okupirana. Zbog čega niko ne kaže dal je vraćen taj novac i kome je uplaćen? Ja tražim godinama, ništa taj Jelenić nije napravio, ni prethodnici, ni zamjenici. Tu su rodbinski povezani od lokalnih do svih uvezani su u to državno odvjetništvo i rade selektivno. Da, puno su bitnije maškare i kaznene prijave, o maškarama nego o prijateljima predsjednika Republike. Ja smatram uvažene kolegice i kolege, po pitanju ratnih zločina bio sam na prosvjedu u Vukovaru kada je HDZ, Josip Đakić je predsjednik HVIDRA-e pozivao da ne idemo na prosvjede u Vukovar, to je bio vapaj, to je bio vapaj žrtava Vukovara prema zločinima koji su učinjeni u Vukovaru. Tamo se osjeća u zraku zločin, a ti zločinci su slobodni. Znači u privatizaciji ništa nije riješeno taj kriminal po pitanju ratnih zločina nije riješen kriminal, pa šta oni radi u biti. Njima je puno bitnije, mene ne zanima te njihove lože zidarske ili oni ziđu kuće, ne ziđu, imaju li blokove, matune, ciment ili imaju samo novac, mene apsolutno to ne zanima, ali me zanima zbog čega državno odvjetništvo ne odrađuje svoj posao. I smatram da su povezani i interesno i po pitanju energetike i gospodarstva i da štite svi svakoga. Znači imamo ogroman problem nepovjerenja ljudi u sustav za koji je u Domovinskom ratu zajedno svi građani RH smo došli do slobode, tada jedinstveni, a danas. Ja kada dođem u svoj Cetinski kraj kada razgovaram sa ljutima ili u Šibensku, Zadarsku županiju pa kada pogledaš te ljude pa to je kaos, to je tuga. Nije sve crno, mi to možemo vratiti ako imamo volju, ali je činjenica da ljudi koji su u tajnim organizacijama tajnim organizacijama u masonima ili bilo kojim drugim tajnim mističnim organizacijama mogu puno lakše doći do državnog odvjetništva kao što je došao glavni zidar dr. Gabrić koji je očito preutjecajan i očito neće biti lako ni spominjati njegovo ime, čovjek je preutjecajan. O tome može više znati potpredsjednik Sabora Milijan Brkić on mu je bio vozač vjerojatno on bolje poznaje to funkcioniranje. Ja bih Ja bih ovdje kazao da jednostavno ako imate moći malo treba pod hitno mijenjati zakon, treba sigurnosne provjere prema Državnom odvjetništvu na svim razinama jel nemoguće da ovoliko ima kriminala, korupcije, mafijaških poslova neriješenih ako imamo mi to snage i hrabrosti, jer kontroliraju sustav od lokalnih poslova do državnih poslova. Od javnih nabava, kad kad govorili o javnim nabavama više je na javnim nabavama otišlo novca tko zna di. Smatram da je vrijeme da tu povezanost prisićemo i to kirurški, sabljom jer korupciju triba sabljom sići i kriminal. Koje modele i koje načine, nitko mi nije ponudio, nitko nema hrabrosti mi, onaj tko mi pokaže da je vraćen novac koji je posudio Tedeschi u Sinju ja ću reći svaka čast i da ga je vratio. Al on je sad uglednik, lijevih svjetonazora, liberalnih, uglednik. I nije lako te likove spominjat, al ako mi pokaže, koji je državni odvjetnik hrabar pokazat jel vratio novac ja ću mu skinuti kapu i reći ću ovo je pravna država. Novac, krvarina hrvatskog naroda. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Slijedeći klub zastupnika je onaj GLAS-a u ime kojeg će govoriti poštovana zastupnica Vesna Pusić. Izvolite.

Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Gospodine ministre s državnim tajnikom, kolegice i kolege, da se vratimo malo na temu, a to je razrješenje glavnog državnog odvjetnika. Ne znam koliko vas je pročitalo materijale koje smo dobili na tu temu i za ovu točku. Doslovno se sastoji iz jedne rečenice. Dakle, glavni državni odvjetnik kaže da podnosi ostavku na svoju funkciju glavnog državnog odvjetnika. Ni zašto, ni protiv koga, ni protiv čega, ni kojim povodom. Dakle, nema apsolutno nikakvog obrazloženja zašto glavni državni odvjetnik podnosi ostavku. iz medija iz onoga o čemu se javno govorilo i pisalo to se može zaključiti. Iako smatramo da članstvo, činjenica članstva u masonskoj loži organizaciji koja je legalna u RH ne može biti razlog za ostavku. Ne može biti razlog za ostavku. Takvih organizacija u Hrvatskoj ima sličnih ili istih po ideji Rotory, Lionsi, Braća hrvatskog zmaja, to su sve organizacije nastale po uzoru na masonsku organizaciju koja je nastala de facto u 18. stoljeću kao neka vrsta kombinacije biznis organizacije i prosvjetiteljstva. Dakle, organizacija je u svakom slučaju nešto što ne može nekog diskvalificirati. Ono što ga može međutim diskvalificirati je da kao član te organizacije pristrano se ponaša u proceduri protiv ili za, to je de facto potpuno svejedno da li je protiv ili za člana te iste organizacije. Dakle, ono što je izašlo na vidjelo da je glavni državni odvjetnik radio u slučaju Nikice Gabrića potpuno je nevažno da li je u njegovu korist ili na njegovu štetu se tu ponašao u situaciji u kojoj se bez daljnjega sa 6 zamjenika mogao izuzeti iz cijele procedure i jednom od zamjenika dati zadaću da preuzme taj slučaj, to je apsolutno kršenje osnovnih zadaća i pravila koje bi se trebao držati glavni državni odvjetnik. To je pristranost temeljem zainteresiranosti odnosno uključenosti u jednu organizaciju. I to ga diskvalificira. To naravno pokazuje neprofesionalnost, ali nije prvi puta da taj državni odvjetnik je pokazao neprofesionalnost. Mi smo imali i ranije državne odvjetnike s kojima ste se mogli slagati ili ne, kao što su Cvitan ili Bajić koji su držali do sebe i koji si nisu dali naređivati ili se pokoravali političkoj grani izvršne vlasti. To je glavna zadaća pravosuđa, a kroz to i državnog odvjetništva. U ovom slučaju ja bi rekla da je osnovana sumnja da je državni odvjetnik kojeg se sada Vlada odriče doveden ne zbog svoje stručnosti nego zbog svoje poslušnosti da tako kažem odnosno spremnosti da umjesto u skladu sa pravom, zakonima, svojim najboljim uvjerenjem vodi pojedine slučajeve i pojedine procedure u skladu sa naredbama i željama izvršne vlasti. I to ga diskvalificira. I mi ovdje zato što ljudi uglavnom ne znaju o tome iako ta organizacija naročito u Hrvatskoj kao što vidite nije naročito tajna, na ulici ima svoj znak ispred svog sjedišta, dakle možete na ulici vidjeti gdje je, moram reći što se mene osobno tiče meni se ti rituali čine smiješnim, ali ne čine mi se opasnim ukoliko nisu podloga za pristranost. Ako su podloga za pristranost, kao što se pokazalo u ovom slučaju onda je to apsolutno nedopustivo. Zašto je glavni državni odvjetnik podnio ostavku o kojoj mi sada tobože raspravljamo? Pa podnio je ostavku zato što je predsjednik Vlade u medijima rekao da očekuje ostavku, a ako ne podnese ostavku, da će ga smijeniti. Čak i to bi mi se činilo prihvatljivim ukoliko bi predsjednik Vlade objasnio zbog čega će ga smijeniti, zato što se pokazao neprofesionalnim, zato što se pokazao pristranim u ovom slučaju, ali i u mnogim slučajevima ranije, spominjano je ovdje cijeli slučaj Borg, dakle gdje je donesena ovako brzo odluka u nekim drugim slučajevima gdje se to razvlači godinama. Dakle, mogao je to argumentirati, ali nije argumentirao i bačena je u javnost to da nema podršku javnosti. Pa mnogi nemaju podršku javnosti, to za pravosudnog dužnosnika ne može biti, naročito visokog dužnosnika, ne može biti kriterij. Što je profesionalniji, velika je vjerojatnost da će se protiv njega dići hajka. Ali, u ovom slučaju se protiv jednog čovjeka koji je loše radio svoj posao, neprofesionalno se ponašao i to dokazano i pokazano u javnosti, neprofesionalno se ponašao, se provodi njegova smjena, ni zbog kojeg od tih opravdanih razloga, nego zbog, nadajući se da će to biti opće prihvaćeno, zbog članstva u jednoj organizaciji koja nije protuzakonito. Dakle, ja bih rekao da mi smo suočeni ovdje u parlamentu s jednom vrlo neobičnom situacijom, a to je da se predlaže jedna dobra odluka, a to je da se smijeni glavni državni odvjetnik iz potpuno krivog razloga i sa potpuno pogrešnom argumentacijom. I ako ćemo tako ići, počet ćemo progoniti ljude za stvari koje naprosto nisu i ne mogu biti temelj za njihovu diskvalifikaciju, ako hoćemo živjeti u slobodnom i normalnom društvu. Prema tome, mi ćemo podržati kao Klub GLAS-a ovu odluku zato što se slažemo sa smjenom glavnog državnog odvjetnika, iz razloga njegove pristranosti i neprofesionalnosti i potpuno odbacujemo ovu argumentaciju, odnosno, da budem precizna, nedostatak bilo kakve argumentacije, ako pogledate dokumente koje smo dobili kao kao prateće uz prijedlog ove odluke. Dakle, odsustvo bilo kakve argumentacije, bilo kakve racionalne utemeljene argumentacije, koje, ponavljam, ima, a to je loše obavljanje posla, neprofesionalnost i konačno, u izjavi od glavnog državnog odvjetnika, da se učlanio u masone jer je to organizacija za velike dečke jer je to njemu imponiralo, zbog infantilnosti ga treba smijeniti. Hvala vam lijepa. **Reiner, Željko (HDZ)** Sljedeći klub zastupnika je onaj HNS-a u ime kojeg će govoriti poštovani zastupnik Milorad Batinić, izvolite. vam potpredsjedniče. Poštovani ministre, državni tajniče, kolegice i kolege. Jedna pomalo bizarna situacija, pogotovo kada iz medija saznate određene okolnosti koje su se tada desile, što se sve dešavalo sa državnim odvjetnikom, sa njegovim snimanjem, koga je snimao, kako, i onda su se tu pokazali da su masoni glavni krivci za, hajmo reći, novonastalu situaciju. Naime, ne bih želio da, a na neki način, možda i ne, ali jedan dio javnosti, svakako osuđuje masone i ne bi želio da su masoni krivi ili da parafraziram, da smo u Srednjem vijeku pa da idemo tjerati vještice. Mislim da to svakako nije niti vrijeme niti mjesto i da bi trebalo poslati upravo takvu poruku. Organizacija registrirana temeljem zakona u RH gdje vrlo gdje vrlo jasno i Ustav sam govori da je udruživanje zakonito, e sad. Vraćamo se na jednu drugu stvar, tko može biti njezin član, može biti, vjerojatno imaju određene kriterije, ali da li ta osoba može obnašati i obavljati javne funkcije? To je jedna dilema, to je pitanje. Ukoliko je ta organizacija tajna, nedostupna oku javnosti, imamo Zakon o udrugama, koji vrlo jasno definira transparentnost rada udruga, od financijske transparentnosti, od planova, programa, čime se te udruge bave, o ovoj udruzi, ja ja makar ne znam, nije baš niti pobudila neki veliki interes kod mene, ne znamo ništa. Ili ako netko zna, znamo vrlo malo. I postavljam pitanje, da li osoba koja je član, može biti, obnašati javne dužnosti? E sad, isto tako, ne bi želio da se stigmatiziraju i određeni ljudi ukoliko su članovi, ukoliko se sazna jer Ustav, naravno, jamči, ne samo nama koji nismo članovi, nego svima i određene ljudska prava i temeljne slobode. Nemojmo potezati hajku bezrazložno. Ono što je tu se postavlja osnovno pitanje, o čemu se i što je pogriješio državni odvjetnik? Pa baš nije niti tema niti odvjetništvo niti tajne službe, niti ta tema nije nešto što plijeni moju pozornost, osobno, niti sam previše zainteresiran za takve stvari, međutim, postavljam si pitanje. Puno se tu govori o sigurnosnim provjerama. Možda da. Sigurnosne provjere do koje razine? Međutim, postavljam također, pitanje i sebi i vama, ukoliko je masonska organizacija kao takva, tajna, nedostupno ime i prezime članova, način funkcioniranja, na koji način mogu tajne službe to utvrditi? Znači, hajmo reći da ne mogu. Kako? Naprosto mislim da nema, da nema načina. Opet, ne bi volio i mislim da bi to bilo više nego negativno, ne samo za društvo kao društvo nego i za građane i pojedinačno, da ne daj Bože da se pretvaramo u policijsku državu. Mislim da to nitno ne želi. Međutim, kad se pogleda Zakon o DORH-u, krenut ću od jedne, kojeg zakon govori, o kojem zakon govori, državni odvjetnik polaže prisegu. Možda bi ju trebalo doraditi. Možda bi u toj prisezi kada bi se iščitalo, dodalo nešto što bi ga obvezalo na istinitost podataka, makar bi on to trebao znati, davati, i isto tako, da, da li da se u tom trenutku sam kaže, mogu, ne mogu obnašati funkciju, iz tih i tih razloga, mislim da bi trebalo krenuti od tog. Međutim, ono što jedini zakon koji definira ovaj odnos, ovo što se desilo sada, to je Zakon o sprječavanju sukoba interesa. Znači, obnašanje javne funkcije, nepristranost, stavljanje javnog ispred privatnog i onda kad se pogleda, dužnosnici u smislu ovog zakona koji su obuhvaćeni, a to smo i mi, Zakon o sprječavanju sukoba interesa i onda, bilo je nekih inicijativa, da bi trebale sigurnosne provjere za sve, onda dragi moji, kolegice i kolege, postat ćemo ne samo policijska država, nego jedan veliki, kak bi rekli naši Zagorci, rešt. Pitanje je granice do koje možemo i do koje smijemo ići, zaštititi sami sebe i građane u odnosu na ljudska prava i slobode koje imamo temeljem Ustava. Gledajući i čitajući Zakon o sprječavanju sukoba interesa, čudi me, a bilo se, moglo se čuti ovdje iz rasprave, do koje razine se može ići preispitivanje članstvo u određenim udrugama, znači koje nisu transparentne u smislu Zakona o udrugama. Do koje razine? Odakle, pa dokle? Odakle, pa dokle? Znači, hajmo reći od najniže razine, od lokalne razine, pa možemo doći do Ustavnog suda. Je li netko od vas ovdje član masonske lože? Ja za sebe znam da nisam. Međutim, meni ne priječi komunikacija sa vama, sa bilo kime, ukoliko je. Znači ne prosuđujem, ne osuđujem ljude temeljem toga, međutim, imao bih isto tako, veliku dilemu, veliku dilemu da je na nekoj funkciji netko, a da ne znam čije interese zastupa i još da se desi ovaj gaf, mislim, ja ću ga nazvati gafom, što se desio državnom odvjetniku, pomalo ispao je naivan, naravno, govorim na temelju onoga što je, što sam mogao iščitati iz medija, da bude sniman, da bude sniman od osobe, iako temeljem zakona državni odvjetnik ima pravo komunicirati, ne treba snimati razgovore sa građanima, sa zainteresiranom stranom, međutim, sad se nameće pitanje, da li to možda ne bi bilo nužno u cilju zaštitite integriteta državnog odvjetnika prvenstveno ono što je po meni još važnije, to je zaštita institucija. Ali, ne želimo, mi u HNS-u ne želimo policijsku državu. Gdje je tu mjera? Velim, do koje razine, od koje do koje. Zakon o sprječavanju sukoba interesa, bilo je puno govora, zašto se opet vraćam na njega, jer očito će trebati određene korekcije u tom zakonu, možda detaljnije propisati neke stvari i na kraju krajeva, pitanje je i osobnog integriteta, osobne časti, odgovornosti prema obnašanju javne funkcije. Hipotetski, mogla je doći sigurnosna provjera, da mi propišemo bilo koga. Od sudbene vlasti, izvršne vlasti, zakonodavne i u sigurnosnoj provjeri ti to ne kažeš da si član toga i toga. I nikom ništa. I nikom ništa. Ja nisam možda za ovako rigorozan pristup kao što je ovdje bilo s govornice izneseno, da se kaznama zatvora, jer još uvijek vjerujem u pravičnost ljudi, vjerujem u dostojanstvo i osobno dostojanstvo i integritet, da svatko drži do sebe najviše, što bi trebalo, ako ne poštivaš sebe, ne možeš poštivati niti druge. I ne bi smjela biti prepreka ukoliko se izjasniš da jesi, iščlaniš se, da li su to članstvo u udruzi ptica pjevica ili u NK Dinamu ili masona, obnašam javnu funkciju, nakon nakon toga se vratiš i to je to. Ne bi želio da se ova rasprava pretvori u neki ili ovaj slučaj pretvori u neki progon nekih nazovimo ljudi, ne bi želio da posljedica ovoga budu nekakve nepotrebne sigurnosne provjere, ali ipak bi apelirao na sve koji obnašao javne funkcije, koji jesu u poziciji potencijalnog sukoba interesa, da se izjasne i da vrlo jasno vele, ukoliko imaju eventualno taj problem, ja ću ga tako definirati i nazvati. Ja postavljam jedno slijedeće pitanje i sebi i vama, nisam na čisto. Znači, utvrdilo se kompromitiranje, sam se državni odvjetnik na žalost kompromitirao u ovom slučaju, po zakonu on automatizmom postaje zamjenik državnog odvjetnika. Da li on može nastaviti obnašati funkciju zamjenika državnog odvjetnika nakon ovoga svega skupa? Temeljem zakona da. Ali da li, da li treba ići u izmjenu zakona? Kompromitirao si instituciju, kompromitirao si sebe i sada nisi valjao kao glavni državni odvjetnik, ali kao zamjenik ćeš valjati. To je pitanje, da li imamo odgovor? Ministre, da li imamo odgovor i na to pitanje to bih volio? Hvala lijepa. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Sljedeći Klub zastupnika je onaj Nezavisne liste mladih u ime kojeg će govoriti poštovani zastupnik Marin Škibola. Izvolite. Hvala poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, uvažene zastupnice, uvaženi zastupnici, gospodine ministre, državni tajniče. Evo danas vrlo specifično u Hrvatskom saboru govorimo o tajnim društvima. Do nedavno se samo zastupnik Pernar bavio tajnim društvima. Međutim, danas se cijeli Sabor time bavi i to su činjenice. Međutim mi mnogi nismo stručnjaci za takve organizacije. Ja bih preporučio jednog govornika, stručnjaka za te stvari. Zove se Valter White. On se bavi tom problematikom. Ima jedan serijal dokumentaraca na You Tube „Tajna iza tajnih društava“ i tamo se objašnjava politički kontekst, objašnjava se religijski kontekst. Ali se izvori i informacije crpe iz službenih literatura kako takvih organizacija, tako enciklopedija itd. Međutim, ono što je važno i što treba reći da u službenom dokumentu koji ste vi iz Vlade Republike Hrvatske poslali ovdje u Sabor nema niti u najmanjem detalju objašnjenja iz kojeg razloga gospodin Jelenić mora napustiti funkciju glavnog državnog odvjetnika. Znači, nema uopće nikakvog objašnjenja i postavlja se pitanje zašto je to tako. Znači, vi kao Vlada Republike Hrvatske trebali ste u Hrvatski sabor uputiti dokument koji jasno objašnjenja iz kojeg razloga se razrješuje glavni državni odvjetnik. Druga stvar. Ja ću se sada vratiti na neke vaše izjave koje su po mom mišljenju bile sporne tijekom cijelog tog procesa i sada ću ih pročitati. Vi ste rekli ovako: „Neprihvatljivo je to da glavni državni odvjetnik bude član u takvoj udruzi građana bez obzira što je ona registrirana ako je njeno djelovanje prikriveno velom tajne i predstavlja potencijalni rizik. Razgovarali smo ali očekujem ostavku glavnog državnog odvjetnika.“ Druga vaša izjava: „Mi to nismo znali i s te strane to jest jedan ozbiljan propust u cijelom tom procesu. Da smo znali kao što je rekao već i premijer danas pitanje datih okolnosti bi li bio ili ne bi bio.“ Koliko vidim datum njegovog imenovanja je datum njegovog primitka u tu udrugu se nekako poklapaju. Vi niste znali. Znači to je jedan veliki problem, jedan veliki propust sustava. Nije tu možda niti toliko sporno što se radi o osobi koja je član masonske lože, nego je puno više sporno to što postoji potencijalna mogućnost da se na takve funkcije infiltriraju ljudi koji su članovi pojedinih kriminalnih struktura. Znači pojedinih kriminalnih struktura, a mi nemamo sustav sigurnosnih provjera ne samo glavnog državnog odvjetnika, nego i državnih odvjetnika na nižim razinama. Iz kojeg razloga mi nemamo sigurnosne provjere u institucijama za suzbijanje kriminaliteta? Pa ako bi negdje trebale biti sigurnosne provjere onda bi trebale biti u institucijama za suzbijanje kriminaliteta. To je moja jedna velika zamjerka. Ali vi gospodine Bošnjakoviću ništa, vi kažete mi nismo znali. A što ste znali? Da li ste znali što skoro polovica ministara ove Vlade je preko javnih funkcija ilegalno ilegalno zgrtavalo imovinu? Jeste to znali koliko je samo ministara dalo ostavku iz tih razloga? Znači, to je isto propust sustava, propust predsjednika Vlade koji bira te ministre. A sve se to znalo. Znalo se kako su ti ljudi probijali se u životu. Znalo se kako su ti ljudi dolazili do svoje imovine i da je tu mnogo mutne vode. Međutim, to vam nije predstavljalo problem i to ovom sustavu ne predstavlja problem. Čak takvi ljudi u ovom sustavu vidimo napreduju. Znači, takvi ljudi napreduju. Zakon o sigurnosnim provjerama i Zakon o Državnom odvjetništvu ne predviđaju obvezu provođenja sigurnosnih provjera za glavnog državnog odvjetnika. I što se događa? Događa se da imamo uzurpiranu jednu od najbitnijih institucija. To je institucija Državnog odvjetništva. Vi ste ovdje rekli isto također u jednoj izjavi: „Jelenića smo imenovali zbog impresivnog životopisa te da nije razriješen zbog nezakonitog djelovanja.“ Dodao je da je masonska loža rad temeljena na tajnosti, da se tu otvara veliki prostor za rizik. Znači, problem u cijeloj ovoj priči je ta selektivna pravda. Znači, izgleda da je Jelenić morao napustiti svoju funkciju zbog članstva u masonskoj loži. Ali s druge strane vi nećete postaviti pitanje da li ima i na drugim odgovornim funkcijama ljudi koji su članovi tih organizacija i urediti to sustavom. Tu se vidi ta perfidna politika, tu se vidi ta priča da zapravo javnost nije stvarno informirana iz kojih razloga je Jelenić morao napustiti tu funkciju. A ja sam uvjeren, ja sam uvjeren da glavni državni odvjetnik nije morao napustiti funkciju samo zato što je bio mason. Jer ako poznajemo povijest te organizacije, ako poznajemo neki kontekst, ako znamo da su mnogi ljudi na utjecajnim funkcijama u mnogim državama članovi slobodnozidarskih loža, a ne samo tih loža znači imate i druge organizacije, znači vi ste ovdje naveli spornom masonsku ložu i kao ljudi koji su članovi masonskih loža koje funkcioniraju pod velom tajne ne bi trebali obnašati državne funkcije, ako se to može ovaj zaključiti iz ovoga što ste vi rekli. Međutim, šta je sa drugim organizacijama koje također imaju slične načine djelovanja. Znači nije, nisu tu samo masoni, znači ima udruge različitih ovaj načina djelovanja koje isto ostvaruju ostvaruju sličan utjecaj, a to niste spomenuli. Znači, nama je sustav neuređen, vi nemate uopće konkretan stav, službeni stav i iz tog razloga uopće niste napisali u službenom dokumentu iz kojeg razloga gospodin Jelenić mora napustiti funkciju. S druge strane što je sa drugim tim interesnim udrugama i organizacijama imao znači Rotary klubove, imamo Lions klubove, a mnogi političari su članovi Rotary i Lions klubova nitko to nije upisivao u imovinske kartice. Što je se neformalnim interesnim strukturama, što je sa neformalnim interesnim strukturama gdje se ljudi udružuju ali to ne formaliziraju. Da li je to sporno? Znači ako mi nemamo sigurnosne provjere onda možemo špekulirati i baviti se nekom selektivnom pravdom i to je ono što vi radite i to je taj problem. Ali i zapravo suštinski problem je što DORH već 20 godina ne radi posao kako spada i veliki generator nepovjerenja u pravosuđe. Državni odvjetnik nedavno je podnio izvješće za 2017. i 2018. godinu i u tim izvješćima je stajalo da DORH-u fale stručnjaci iz područja financijske inspekcije i sad se postavlja pitanje gospodine ministre što ste učinili po tom pitanju. Znači gospodin državni odvjetnik je rekao jedan konkretan problem u tom izvješću. Da li Vlada ima rješenje za to? Znači ako tako bitna funkcija, znači ako tako bitna institucija, u tako bitnoj instituciji fali financijskih inspektora, a vi nemate nikakav stav iz Vlade RH, pa što treba dodati na to. U 2017. godini ured je imao u radu prijava protiv 1.578 poznatih i nepoznatih fizičkih osoba, za kazneno djelo zlouporabe položaja i ovlasti ured je primio prijava protiv 1.062 osobe, protiv čak 1.000 osoba je kaznena prijava odbačena. Znači 94,2% prijavljenih osoba, čiji te kaznene prijave se odbacuju kao na traci i postavlja se pitanje iz kojih razloga se one odbacuju kao na traci. Građani više ne vjeruju toj vašoj priči i građani žele korijenite reforme i to se po mnogim indikatorima vidi. Prošli put sam govorio o korupciji bijelih ovratnika, o toj korupciji s kojom se vi ne želite suočiti i kontinuirano bježite od toga i ja ću sada pročitati što je to korupcija bijelih ovratnika. Bijeli ovratnik je izraz kojim se od sredine 20. stoljeća opisuje svaki pojedinac odnosno društvena skupina koja se bavi poslom koji zahtijeva više obrazovanje i stručne kvalifikacije odnosno malo ili nimalo fizičkog rada. U užem smislu izraz kriminal bijelog ovratnika označava kriminalne akte odnosno kaznena djela koja su specifična za osobe tog društvenog statusa, a to su u pravi dijela financijskog kriminaliteta, kao što su prevare, podmićivanja, pronevjere, krivotvorenje, utaja poreza, insaidersko trgovanje vrijednosnim papirima i sl. Kriminal bijelog ovratnika se često od ostalih vrsta kriminala razlikuje i po tome što obično ne izaziva veliku pažnju javnosti, ali ni policijskih odnosno pravosudnih organa države. Razlozi za to su u činjenici da su počinitelji tih djela obično ne samo dobro situirani nego i povezani s vodećim predstavnicima vlasti odnosno vrhunski školovani, stručno osposobljeni da dugo vremena kriju postojanje svojih zločina. Drugi važan razlog je u tome što kriminal bijelog ovratnika u pravilu ne sadrži elemente nasilja, pa ga stoga ni javnost ni država ne shvaćaju kao ozbiljnu prijetnju. Dio ekonomista, sociologa i kriminologa drži da je kriminal bijelog ovratnika daleko opasniji po društvo od drugih vrsta kriminala jer je u stanju ozbiljno potkopati financijsku sigurnost države i širokim slojevima stanovništva učiniti daleko više štete nego pojedinačni akti nasilja i drugog običnog kriminala. Gospodine Bošnjakoviću dok se Vlada i institucije ne budu obračunale kriminalom bijelih ovratnika nikakvog napretka u ovoj državi neće biti i to su činjenice i s tim ću završiti. Hvala. Slijedeći Klub zastupnika je onaj Stranke rada i solidarnosti i nezavisnih zastupnika, a vrijeme će podijeliti poštovani zastupnici Varda i Mišić. Najprije poštovani zastupnik Kažimir Varda, izvolite. lijepo poštovani podpredsjedniče, poštovani ministre sa suradnikom, kolegice i kolege. Samo par crtica, da se članovi te udruge nisu međusobno posvađali, vi ne bi znali zapravo da postoji, ja bar ne bi znao jer se nisam bavio masonima, da postoji nekakva tajnost u njihovom djelovanju jer ako bi, ako govorimo da postoje tajne udruge ili tajne organizacije u državi Hrvatskoj onda smo mi u velikoj gabuli. Mi smo onda u velikoj gabuli. Ne postoje tajne, ja bar mislim da ne postoje tajne udruge, ne postoje tajne organizacije, nego postoji jedan dio tajnosti u njihovom kućnom redu, a to smo doznali iz njihove svađe, da brat pomaže bratu. Inače, doveli smo državu u velike probleme onda ne znam što će nam sigurnosne službe ako imamo tajne udruge u državi. Ne bi zapravo ni raspravljali o razrješenju državnog odvjetnika da to nismo doznali, ne bi razgovarali u ovom HS, primili bi na znanje jer je to njegovo pravo prema čl. 8. i već kojem je, da čovjek može zatražiti sam razrješenje. Stvar gotova, primamo na znanje. Međutim, ovdje se upravo odvilo ono što iziskuje potrebu rasprave u HS. kad govorimo o državnom odvjetništvu citirat ću čl. 125. Ustava RH koji kaže da je državno odvjetništvo samostalno i neovisno pravosudno tijelo ovlašteno i dužno postupati protiv počinitelja kaznenih i drugih kažnjivih djela, poduzimati pravne radnje radi zaštite imovine RH, te podnositi pravna sredstva za zaštitu Ustava ili zakona. E, ako je dužno onda je uistinu državni odvjetnik došao u sukob interesa, ako je istina da tamo brat pomaže brata, ako je to taj dio tajnosti te udruge. Neprihvatljivo je zapravo da bilo koji djelatnik, pravosudni dužnosnik, državni odvjetnik ili sudac na bilo kojoj razini bude član takve udruge koja u svom kućnom redu ima upravo ovakav način rada, svoj kućni red, brat pomaže bratu jer taj drugi brat može biti kriminalac ili može tražit neku drugu uslugu. kažemo da se ne zna što, što rade udruge. Kolegice i kolege, upućujem vas da pročitate Zakon o udrugama iz 2014.g. i izmjene i dopune Zakona o udrugama iz prošle godine koje smo donijeli u listopadu. Po tim izmjenama i dopunama nadzor nad radom udruga provode ovlašteni službenici nadležnog upravnog tijela. To su nadležna upravna tijela na razini županije. Izmjena i dopunama Zakona o udrugama smo to spustili na županije. Sad dozvolite da citiram što je sastavni dio tog nadzora. Nadzor nad radom udruge posebno se odnosi na to prijavljuju li udruge promjene statusa, naziva, adresa sjedišta, izbor osoba ovlaštenih za zastupanje i prestanak rada ili rabe li u pravnom prometu podatke o promjenama odnosno postupaju li po promjenama prije nego što su upisane u registar udruga, rabe li naziv pod kojim su upisane u registar udruga, održavaju li sjednice skupštine i dostavljaju li zapisnike s redovnih sjednica skupštine udruge, vode li popis članova udruge na način propisan ovim zakonom? A način je propisan tako da svaki član udruge pored imena i prezimena, adrese, daje i svoj OIB, dakle to je razlika od političkih stranaka. Ovdje jedino kod udruga mora dati OIB. Ja sam otišo malo na Internet, vidio sam dvije udruge i točno su prepisali takav stav iz zakona s time da tajnik tih udruga vodi registar. Sad mene zanima, a znam iz prakse da nadležna tijela rade formalistički u najvećem dijelu, dobiju zapisnik sa skupštine, tamo je određen ko je zastupnik, ko predstavlja, ko je izabran u nadzorni odbor ili sud časti, pogledaju status, sve je u skladu, sve je u redu, odloži se u registrator, stvar gotova. Ja predlažem da nadležna tijela uprave uđu u te udruge i da donesemo izmjene Zakona o udrugama na način da su predstavnici nadležnog tijela uprave dužni biti nazočni na skupštinama tih udrugama, upravo zbog javnosti i transparentnosti, a ne samo formalistički pristup. I da skratim s obzirom da kolega Mišić ima namjeru još nešto kazat. Poštovani ministre, moram priznat da se slažem sa svim kolegicama i kolegama koji su predlagali sigurnosne provjere, ali sigurnosne provjere za sve pravosudne dužnosnike, na svim razinama, državno odvjetništvo i sud. Drugo, i tu se priklanjam i prijedlogu kolege iz SDP-a da se takve provjere vrše i kod napredovanja sudaca ili državnih odvjetnika i da razradite jasne kriterije za, koja su članstva, u kojim udrugama inkompatibilna sa vršenjem javne funkcije, javne dužnosti, mislim da je to vrlo bitno da ne bi dovelo u pitanje udruge koje se uistinu bave humanitarnim radom, kulturom, povijesti itd., ima takvih udruga i ne bi bilo dobro da dovodimo u pitanje pravo građana na udruživanje radi ostvarenja takvih ciljeva. Dakle u svakom slučaju mi ćemo prihvatiti onaj razlog koji piše jer jedino to i možemo formalno pravno, koji piše u prijedlogu Vlade odnosno u zahtjevu državnog odvjetnika u skladu sa zakonom da može osobno zatražiti razrješenje od dužnosti, ne navodeći razloge, što je vrlo bitno. Ali rasprava u Saboru pokazuje ono što bi Vlada odnosno ministarstvo odnosno sigurnosne službe trebale napraviti, pa u tom smislu predlažem da pristupite odmah potrebnim izmjenama kako Zakona o udrugama, tako i Zakona o sprečavanju sukoba interesa. Hvala lijepo. **Reiner, Željko (HDZ)** Nastavit će poštovani zastupnik Ivica Mišić. Izvolite.

Hvala potpredsjedniče Sabora. Poštovane kolegice i kolege, poštovani ministre sa suradnikom. Ostavka državnog odvjetnika je jedna normalna stvar, ali postavlja se jedno pitanje odgovornosti državnog odvjetnika koji je sam znao da takvu stvar ne može činiti i raditi i biti državni odvjetnik. Odgovornost države je sigurno velika, odgovornost institucija, službi koji provjeravaju sve ljude koji ulaze u takve institucije se pita zašto mi to nismo napravili. Gledajući kao normalan građanin meni je to jasno da mi u ovoj državi nismo poslagali institucije onako kako treba, nismo je ustvari pravno poslagali, nismo odgovornost tražili od tih ljudi. Koja je odgovornost te osobe koji je svjestan što čini i što radi? Kada primamo ljude na posao radnike mi ih pokušavamo provjeriti kakav je taj radnik, da li je taj radnik slučajno u kriminalu, da li dila drogu, da li tako nešto, nijedan privrednik neće primiti radnika da nije provjerio tko je taj čovjek i zašto. Interesantno je da u državi u tako visokim institucijama da se ne provjeravaju ljudi, posebno u pravosuđu, državnom odvjetništvu, to je za ne vjerovat. Koliko nam vremena treba proći da mi jednostavno posložimo jedan najosnovniji red koji je trebao već davno, davno bit? Ovakve propuste koji se dešavaju u našoj Hrvatskoj državi su stvarno tragični, za ne vjerovat kako ljudi da imaju povjerenje u odvjetništvo državno kada vi prijavite nekoga za korupciju. Šta je onda sa predmeta koji se nisu riješili, koji su se stavili u ladice, koji nisu odgovorni? Da li je tu moguće koje kakvih dogovora ono što ljudi sumnjaju da su stavili predmete koji nisu nikada izašli na svjetlo dana? Ko su ti dalje ljudi, ko će biti sutra državni odvjetnik, kakav taj čovjek treba biti, da li će opet iz tih struktura doći neki zamjenik Navodno se priča da nemaju dovoljno ni prostora, da oni ne mogu obnašati svoje dužnosti jel nemaju dovoljno prostora, jel nema, toliko prostora hrvatski građani ustvari Hrvatska država ima praznih da bi mogli posložiti sve da bude u redu, ali to je za ne vjerovat ni to se ne može riješiti. Mi ovdje pričamo o nekakvim evo u zadnje vrijeme spaljivanje lutke u u Imotskom, da ne pričamo o petokraci, Frljiću i takvim nekim stvarima koji su kao bitni, ustvari su nebitne stvari za život ovih građana. Ja sam neki dan pričao o protjerivanju i uzimanju zemlje bosanskih Hrvata, to je nebitna stvar bila ovdje u Bosni, istina je bila bitna, tako isto iseljavanje naših Hrvata iz Srbije i to je nebitna stvar, evo sada ih prisiljavaju. Ta odgovornost koja bi trebala biti u državi, koje bi institucije sa vrha država pa dalje morali posložiti nitko ne može biti ne provjeren, posebno ako radi visoke dužnosti, pa i mi saborski zastupnici moramo. Evo vidite sami koliko smo imali problema, mada bi to po meni trebalo što se tiče naših ispisivanja stanja naših, da, da, što se naši ministri nisu uspjeli to sve upisati, to bi trebala raditi Porezna uprava, ne bi to trebali raditi nekakve ajd da kažem neke druge strukture. Znači mi u ovoj državi nismo osnovne stvari posložili i ništa nije čudo što se desilo ovo što se dešava, što državni odvjetnik nije prijavio, a znao je kao pravnik, kao osoba koja se koja se prijavila da bude to. Tko ga je stavio on je morao reći da, ja jesam ta institucija masoni koji vidimo što se dešava u državi, koji vidimo koliko kriminala imamo, koliko vidimo koliko droge imamo u Hrvatskoj državi, evo sinoć je pričano o toj drozi da je 10 puta povećano i 50. Ko radi, šta se radi, zašto sve tako ide u državi, pitamo se, gdje mi vodimo, kuda radimo, da li radimo ozbiljne ili neozbiljne stvari? Po meni kao građanin koji radim čitav život i građani koji nas promatraju, kako steći povjerenje u sve nas ovdje koji sjedimo da možemo vjerovati da smo postavili čovjeka sa nekakvim poštenim namjerama da odradi za naše građane ono što bi trebao i za državu naravno. Sve to nekako vodi k tome da bi svi pa i mi ovdje trebali imati povjerenje, a kako steći povjerenje, to je ono nadležnost naše uprave i države da jednostavno isprovjeravaju ljude koje stavljaju na određena mjesta i to je … /Govornik se ne razumije./ … Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Idemo na pojedinačne rasprave, prva će biti poštovanog zastupnika Steve Culeja. Poštovani potpredsjedniče. Kolegice i kolege. Dobro veče vam svima želim. Jako mi je žao što je ova tema već u sitnim satima za nas pa nas neće vidit ljudi o čemu mi jako bitno u večernjim satima raspravljamo, nećemo biti na TV-u, ko će nas vidit, to su jako rijetki. Nego od čega ću ja krenit, evo samo da uzmem jedan dokumenat, kaže općina Centar, naziv organizacije Centar za upravu i pravosuđe, organizacijski broj 64, sastanku je prisustvovalo 59 članova, za odluku glasalo 59 članova od 59, zamislite. Odluka o prijem u Savez komunista Jugoslavije, prezime i ime neću reći, al čovjek je visoki dužnosnik u Vrhovnom sudu RH, spol M, kaže ovako, narodnost Hrvat, Hrvat, CUP. Sad ovako, obrazloženje, u 8. razredu je bio predsjednik razredne zajednice, u 1. i u 2. razredu pripremnog stupnja član razrednog aktiva, sada je član razrednog aktiva treće OSSO, nije SS vafen, aktivno radi u školskom listu, sudjelovao u političkoj školi i predložen za nagradu, otac mu je član Saveza komunista Jugoslavije od '60.-te godine, potpiso sekretar taj i taj. Gledajte ovako, znači sve je bitno, da bi posto jedan obični član jedne partijske organizacije i da bi dobio prvu kravatu i odijelu kao neki što su dobili, kolege često i spominjem, moraš ispuniti mnogo toga što je veoma bitno za svako društvo, a to su karakteristike. Moraš imat određene performanse, ne moraš bit lijep, plav i visok, ali moraš pripadat određenoj organizaciji i samim time tebe čeka radno mjesto, samim time tebe čeka položaj u društvu, tebe razno razne druge benfiti očekuju. Zašto ja to sve znam? Pa zato što kada meni nešto zapne za oko, kada neka novinarka koja napiše tamo da bi RH pošto smo mi spaljivači nekih lutkica slamnati, trebalo bi nas posjetit koronavirus, a da mi još nemamo zaštitne maske, onda ja provjerim ko je ta djevojčica, pa ja dođem do veoma bitnih podataka, da je ona isto tako nečija, od nekoga i isto na vrijeme zaposlena u HINA-i odma po završavanju školice i ona tu budno pazi šta će napisat, protiv koga i za koga. Mogu ja davat ovdje tiskovne konferencije i govorit svakodnevno, ali mene neće prenet i danas kad sam govorio na Odboru za pravosuđe što je bilo veoma bitno, nisam nigde prenesen, da sam reko ne daj Bože koju glupost u svojoj stranci koju pripadam ili koalicijskom partneru, e to bi izašlo, ali opet pod cenzurom urednika koji bi to uobličio onako da Stevu iz zadnje klupe prikažu kao primitivca i ovakvog ili onakvog, ali Stevo je nadošo, pa je proučavo njih. Zbog čega je ovo što ću govorit jako bitno? Jako je bitno da je jedna partija tamo 2012. kaže ukinula je, ukinula je sigurnosne provjere. Zbog čega? Pa da bi mogla svoje članove uhljebiti, dovesti na pozicije i položaje, a da nikakvu provjeru ne moraju proć. Upravo je otišo i onaj koji je bio ministar gospodarstva i obrtništva, bez ikakve provjere, bez ikakvih preferencijalnih karakteristika, on je to uspio. Zašto? Pa nije ga niko ni provjeravo, uopće nije bitno da li ima diplomu, bitno da je CK KP i i onda je on taj, on može biti šta god oćeš u ovom društvu. Zašto imamo hrvatsko pravosuđe ovako? Zbog čega ovaj Jelinić, meni je nebitno što je on mason, govorio je g. kaže nije bitno što je on bio mason, bitno da on sada kaže da on sada nije mason, a nije ni bitno što će on kad ode sa tog radnog mjesta vratiti se ponovo u te masone. E vidiš, meni je jako bitno jer ja razmišljam logički, zdravo seljački, jel tako kolega Bulj? Ako je on bio četnik, a sada on više nije četnik jel nema uvjete za četništvo da propagira, e sad je on bio malo dobar, on može i bit gradonačelnik Vukovara, on može bit saborski zastupnik, on može biti bilo šta u ovom hrvatskome društvu jer on sad nije ono što je bio, a kad se ponovo steknu uvjeti, kad on ne bude bio tu di je, a uvjeti se steknu, on će ponovo biti četnik početnik ili ne znam šta. Znači, to ti je isto ko i sa masonima, on nije, je, nije bio, pa je, pa poslije opet ne jel nebitno je mogu uobličit, mutat i motat o tome košto i oni nas motaju sve ove godine. Najbitnija stvar u cijelom hrvatskome društvu da su određena gospoda sa ovakvim karakteristika, performansama da mu je tata bio u CK KP JU SK i šta ti ja znam i da je on samim time već podoban. Tako su oni iz bivše Jugoslavije došli u RH, ničim od njih željenu i oni su se jednostavno prilagodili kao kameleoni, crvenu boju pretvorili u plavu, razumijete, ili u plavo bijele kockice i oni su ponovno, sakrili su kroz zapreku u arhivima za koje me često spominjete da sam i ja bio za, mada ja bi se propito šta sam govorio, kaže sakrili smo arhive i nema dokaza, ali dokaza ima, neki pametni Srbin tamo u Beogradu je to prebacivo na stikove i na one ostale kartice, pa upravo njihovi dosjei sada ispadaju i o našem predsjedniku vrlome Milanoviću i on je bio mali partijaš. Zamisli ti, on je bio u Titovoj gardi, a on sada ukinuo hrvatsku gardu, pa nisu li sva obilježja koja su bitna za neku državu, eto krenimo i od te garde, krenimo od odora, krenimo i od himne, to je nekome bitno, ali to njemu nije bitno i on to ukida. Ovi ukidaju, ne treba im uopće, ne moraju dužnosnici proć sigurnosne provjere, onda dođe Stazić, on ukide Komisiju za utvrđivanje žrtava rata i poraća, nema arhiva, nema Zakona o porijeklu imovina, nema zakona da se povrati imovina koja je oteta tamo '45. od Stazića, onaj stan što je u Draškovićevoj isto uzet, toga nema, to nije bitno, oni samo ukinu ono što njima ne odgovora i karakteristike njihove iz prošlog sistema nisu bitne. E zato se ja često pitam zbog čega mi nemamo u RH procesuiranje ratnih zločina s obzirom na srazmjer zločina koji je počinjen u RH, upravo zbog njih jer oni su došli iz nekog bivšeg sustava kojemu su oni bili odani, vjerni, prilagođeni i oni su bili instruisani za taj sustav. E sad su se našli u, u nebranom grožđu u novoj RH i oni se jako teško prilagođavaju. Znaš zašto? Pa zato što oni nisu lustrirani. Trebalo ih je lustrirati ili ih vratiti na tvorničke postavke i da ponovo krenu od početka. Ovdje u Saboru hrvatskom ima jako puno onih kojima ne paše ovo današnje hrvatsko društvo. Znaš zašto im ne paše? Pa ne paše zato što u HS-u postojim jedan ja. I ja se pitam, i meni često ne odgovara što uopće ovdje dolazim, što sjedim i što moram čekati noćne sate da bi došao na red da kažem koji riječ jer eto, nažalost nisam dobio jako puno prostora. I taman imam još da završim sa pričom, a priča ide ovako. Prijava za upis dragovoljaca u JNA, gospodin se prijavio '91. godine. Prijavio se '91. g. u 9. mjesecu u Šidu kao dragovoljac u JNA. Ta ista JNA u to vrijeme napada na Vukovar. I zamisli ti, taj gospodin, ničim kriv se sada nalazi sada nalazi u DORH-u i njega prozove g. Glavaš, nema ga ovdje, prozove ga u Saboru. I meni đava ne da mira i idem ja vidit kakva je to priča, ali kao za čudo, zamislite, meni u poštanski pretinac netko gurne pisamce, znajući da ću ja odmah objaviti to pisamce. Morat ću pitati Glavaša da mi nije on to čak podmetnuo. I sada, ja napišem pisamce g. predsjedniku Sabora Jandrokoviću, na ministra pravosuđa Bošnjakovića i pitam da li je g. taj i taj, iz Šida koji je radi u Osijeku kao državni tužioc, da li je prošao sigurnosne provjere koje su bitne da bi on radio taj posao. I što se dogodi? Ja završim na DORH-u na razgovoru, kao svjedok, a tamo piše, čl. taj i taj, imam ga tu negdje, zbog falsificiranja. kazneno djelo čl. 278. Kazneni zakon, to je falsificiranje, krivotvorenje isprave i sad ja jadan došao tamo, što ću ja sada, nisam ništa kriv. Što se događa? Ali onda idem, DORH daje neki demant traljav da je on bio na ratištu u Nuštru, a ja kao, pošto sam iz tog kraja, bio sam u Nuštru, izvukao sam one famozne tenkove odande, kaže, tamo je bio zapovjednik u Nuštru, Franjo Kračak, Josip Tomašić zvan Josa, pok. Miro Klarić i Dražen Bliml, to su sve moji prijatelji koje sam znao. Ja ih zovem i pitam da li je taj gospodin bio kod vas u postrojbi. Pa njega nitko ne zna. Znači oni su njemu i fingirali ratni put su mu osmislili. Sve da bi on obnašao

jasno mi je što ste vi govorili. Da smo mi u ovoj državi napravili lustraciju, vjerojatno se ovo ništa ne bi dešavalo. Ne bi bili neki Titovi mali partizani dole u Rijeci neki dan, petokraka, ne bi Franjić i ekipa pravila cirkus od naše države i podcjenjivali nas, ne bi od kolege pojedinci rekli da treba, nismo dovoljno ubili ili treba pobiti jer nije dovoljno, to sve ne bi bilo u hrvatskoj državi, hrvatski narod bi vjerovao u ovu državu, vjerovao u svoj sustav, hrvatski narod luta, ne zna kome se obratiti i kako napraviti red u državi. Kada napravimo red u ovom neredu i onom kriminalu koji je bio u hrvatskoj državi, a posebno o zločinima koji su napravili prema Hrvatima u ovoj državi, onda ćemo znati sve ovo, neće moći sjediti ljudi u institucijama koji su i u onom sustavu (HDZ)** Odgovor poštovanog zastupnika Culeja. **Culej, Stevo (HDZ)** Kolega Mišiću, ja sam radeći u policiji poslije svake zadaće imao dužnost da kao zapovjednik nekog borbenoga pravca izađem pred kartu, uzmem antenu, pošto nam je to bila antena kazalica i kažem, u toliko i toliko sati krenuo i tu i tu bio i to i to napravio. Isto tako planiram, kad izađem iz ovog HS-a da mogu reći i to i to sam napravio i to i to sam rekao i to i to sam se zalagao, a čim sam došao u HS, što me zaintrigiralo? Prvi susret mi je bio sa Beus Richemberghom koji ovdje nema, kad ja govorim, on mora izaći van. Zašto? Pa zato što je čovjek bio suradnik UDBA-e i čovjek koji je rekao da će me tužiti dok nisam priložio dokaze i on je to rekao da će me tužiti, još me nije tužio. Ja ga još uvijek pozivam, recite mu, daj tuži me više, ne mogu ga više blatiti, a bez ikakvih sankcija. U tome je problem. Kad bi malo prošarali i prosijali ovdje u HS-u znate koliko bi ih prošli kao hrvatski zastupnici? Little. Poštovani zastupniče Grbin je dignuo povredu Poslovnika. **Grbin, Peđa (SDP)** Poštovani g. potpredsjedniče. Kad vi ne želite reagirati, onda vam ja moram ukazati na povredu čl. 238. kojeg je počinio, pa ne mogu ga ni nazvati kolegom, g. Culej kada je uvrijedio g. Beusa Richembergha. Mislim da ste na to trebali intervenirati i u najmanju ruku g. Culeju izreći opomenu. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala, ali ja ipak procjenjujem da nije, da je to bilo u okviru one političkog nadmetanja koje često ovdje čujemo. I ovaj, nemojte, nemojte, rekao sam, rekao sam ranije, počet ću davati opomene ako ćete krenuti se prepucavati sa zlorabljenjem institucije povrede Poslovnika. Dobro, evo, izvolite kolega Culej. Poštovani kolega. Čl. 238., nisam lažov, nikad lagao nisam, a posebno u HS-u, kako ćeš lagati kad je sve provjerljivo. Da ja nisam uvjeren da g. zastupnik nije prošao sigurnosnu provjeru hrvatskoga naroda, a nije ju prošao jer je falsificirao i životopis, falsificirao je ime i prezime. Sve je falsificirao i došao do HS-a i ovdje se krije kao što je i zmija krije noge.

Kolegice i kolege, uvaženi tajniče, evo Prijedloga razrješenja Dražena Jelenića sa dužnosti glavnog državnog odvjetnika, u biti je dokaz nefunkcioniranja sustava, nažalost pravosudnog sustava i zbog toga je uzrok nepovjerenja i to je uzrok nepovjerenja, takvi slučajevi su uzroci nepovjerenja naših građana u sustav, a poglavito u pravosudni sustav. Ja sam i u ime kluba rekao da osobno kad sam ušao u te političke vode tj. više sam bio aktivist na području tada moga mjesta življenja grada Sinja, uvijek su kolale te nekakve priče o povezanosti sustava pravosudnog sa određenim ljudima koji nisu štitili javno dobro koji su radili u biti protupravne stvari, ali je činjenica da kad govorimo i od tada sam svjestan toga jer bio sam dugo u Hrvatskoj vojsci do 2007. godine tako da nisam poznavao tj. nije me zanimalo to, zanimalo me al sam radio profesionalno svoj posao profesionalnoga vojnika, ali kad sam uvidio u biti, kad uvidite što radi državno odvjetništvo i ta tijela na koji način funkcioniraju, onda kad kažemo da su, da je netko slobodni zidar ili tajnoj organizaciji nekakvoj mističnoj organizaciji, masonima naravno tko god netko spomene tajnost onda je on mističan, to je tako u narodu mističnost ta, ona ne bi smjela biti tajnovita kod ovih bitnih, bitnih funkcija kao što je dužnost glavnog državnog odvjetnika. I pokazatelj nefunkcioniranja sustava ili sigurnosnih provjera koje bi tribali imamo ljudi u sustavu progona pogotovo na ključnim, na ključnim dužnostima glavnog državnog odvjetnika govori da sustav ne funkcionira. Znači, mi bi morali naći novi model. Jedino što je rekao ministar da je nešto novo sada se pojavljuje da će biti javni natječaj za mjesto glavnog državnog odvjetnika, ali opet na kraju to će izglasati saborski zastupnici. Znači, opet na kraju krajeva neće se nešto novo, ništa nova nije doneseno. Činjenica je da je taj sustav isprepleten, da imamo puno stvari na koje se naši građani s pravom pozivaju da ne funkcionira sustav, da nisu zaštićeni i ono osnovno ljudsko pravo tj. pravo Ustavom zajamčenost na jednakost svih pred zakonom u ovome slučaju je evidentna iznaći rješenje, da li će iznaći rješenje i predložiti neko buduća vlada i predložiti Hrvatskom saboru da nađemo načine i modele kako da budu najbolji na tim profesionalnim dužnostima vraćanja povjerenja naših građana to je sad pitanje koje trebamo postaviti. Evo ja prateći zadnjih dana i ono što se događalo oko maškara, karnevala ovog onog vidimo da ima tu hrabrosti se i podizat se kaznene prijave protiv ljudi ovo ono. Evo ja bih čak i predložio da imamo hrabrosti kazat ljudima kao što ja sam spomenu evo vrlo bitne i ključne ljude u RH gospodarskom sustavu ne imajući namjeru vrijeđati ni obitelj Tedeschi, ni Tedeschoga da je uzeo novac za naoružanje '90. godine, pozajmicu koja je bila za obranu grada Sinja namijenjena tj. Cetinskog kraja, ja nikako ne mogu 15 godina zadnjih dobiti potvrdu bez obzira što sam dizao prijave svih odvjetnicima i Bajiću i Cvitanu, svima sam dizao ali ne mogu nikako doći do toga da li je vraćena ta pozajmica od milion i 400 maraka. Rekao da je tada oružje bilo bitnije nego kruh, tada nismo imali uniformu bili smo u rabatinkama s puškama mladi i bilo je, ali nitko ne odgovara na to. I naravno kad to uvidite da na tim stvarima bitnim stvarima kad su se stvarali temelji države da je netko stvarao svoje carstvo i da danas potaču sa svojim prijateljima utjecajnim u politici nebitno jel to Milanović, jel to Plenković il ne znam tko da šuruju ili sa guvernerom HNB-a i onda vidi se da je to uvezanost. I onda se postavlja pitanje tko je sve to u tim masonskim ili tajnim organizacijama drugim kako li se zovu slobo zidarski. I tu se vidi ta povezanost jer ta mistika postaje realnost. Ta mistika postaje realnost, a modeli očito u Hrvatskoj tj. naš sustav tajniče ne funkcionira. On ne funkcionira, a očito ne pokaziva vlast tu ni interes, jer jednostavno ti moćnici al evo još ću jednom ponoviti, prekomjerno granatiranje Imotskoga zbog maškara, evo jučer su u Sinju bile maškare, dobro bi bilo recimo da Arsen Bauk bude državni odvjetnik, glavni državni odvjetnik pa da on ovaj pozatvara sve maškare, sve koje imamo, ali Tedeschoga i to ti treba ostaviti sa strane, ne Tedeschoga ne, on je prijatelj sa Milanovićem, kakav Tedeschi to što je on za obranu Cetinskog kraja to je manji problem. Evo, ja predlažem da bi bio odličan možda Arsen Bauk, državni odvjetnik, hrabro, junački jučer protiv ljudi u Imotskome nakon prekomjernog granatiranja, nakon svega nebitno, ali to su maškare. Pa riješit ćemo problem maškara, a problem novca za naoružanje to ne triba rješavat. Evo, lako ćemo to riješiti u 3 minute evo imamo prijedlog za glavnog državnog odvjetnika. Sad su problem maškare, ključni problem RH. Znači, jednostavno smo doveli do apsurda, apsurdistan da ljudi koji su stvarali svoja carstva, uvezani sa političkim elitama očito i kroz državnoodvjetničke strukture, lobističke strukture su zaštićeni. I naravno ja kad ovo govorim da će biti prema meni pritisak veći, na moju obitelj il na bilo koga građana ne samo mene. Ja sam sve to prošao državni tajniče, ja sam dizao kaznene prijave gdje je novac za oružje, za Sinj, 4 puta. Govore svi su procedure prošle, sve, ali nitko ne govori gdje je uplatnica i kad je vraćen novac. Taki je slučaj s autoprijevozom, taki je slučaj HNB-a i HANFE agencije koja bi tribala pratiti u biti,

znači evo imenujmo znači državnog odvjetnika za maškare, evo ja predlažem gospodina Arsena Bauka. To je hrabrost, pa kakvi Tedeschoga, kakvi Todorića prije dok je bio moćan. To su bili kvalitetni ljudi, dobri, dobri sponzori. Ili zakačit se sa, zašto se teleoperateri u RH, zašto državno odvjetništvo ne digne svoj glas, zbog čega se teleoperateri u RH, strani, ne ponašaju kao u državama odakle oni dolaze, pa imaju najveću dobit u RH. E, al to su moćne, utjecajno. Prema tome, smatram da nezadovoljstvo građana je opravdano, modele nove moramo tražiti, izbore državnoga odvjetnika, dal ima kvalitetnih ljudi, vjerojatno u sustavu ima, mi smo još uvijek mlada demokracija, da li je isprepletenost interesnih lobija, struktura i političkih, svih struktura i utjecaja u donošenju i u procesu odluka i povezanost unutar sustava državnog odvjetništva i bilo drugih, poglavito kad govorimo o sferi ovaj za progon onda je to činjenica. I to je ono zašto su ljudi, kažu najveći je problem u RH korupcija. Zbog ovih stvari. Zato svi, niko se na nikog ne treba bacat kamenon, ali ovaj sustav ne funkcionira niti je meni interes ovdje s ove govornice kao saborski zastupnik da napadam bilo čiju obitelj, dapače ako je Emil Tedeschi slučajno ima račun da je vratio gradu Sinju novac za naoružanju milijun i pol maraka, milijun i 400 maraka, ja ću se ispričat. ja tražim već 10.g. od svih odvjetnika, prije Bajića, otkad god se počelo, to me uvelo u lokalnu politiku u biti. Gdje je taj novac? sad su tu ljudi kao oni su liberalni, zakonodavstvo, sve su oni okej, a mi koji smo pitamo to, al to je, mislim to je minimalna pristojnost prema onima koji su poginuli u Domovinskom ratu da kaže da, ja sam vratio novac, pozajmicu sam uzeo, evo račun. I to je Emil Tedeschi gospodarstvenik, okej, sve u redu, ja se ispričavam za sve što sam vas prozivao, sve što sam, znači zna se da je dat pozajmica za naoružanje '91.g., e al o tim ljudima se ne smi govoriti, ali babe, ljude, ovo, ono u Imotskome to tribamo svi kaznene prijave za mačkare. zato bi bio dobar kolega Klisoviću Arsen Bauk za državnog odvjetnika, ja ga predlažem, poglavito u ovom dijelu za mačkare, ja bi ga predložio odmah, eto imam i prijedlog uvaženi tajniče, pa evo ako budete mogli sagledajte ga. Hvala lijepo. Slijedeća pojedinačna rasprava trebala bi bit kolege Nikole Grmoje. Nema ga, gubi pravo na raspravu, pa će govoriti slijedeći poštovani zastupnik

je imao veliki broj replika i nije nam u replikama odgovorio na niti jedno jedino pitanje. Ja neću sad raspravljat o stanju u pravosuđu u RH koje je katastrofalno i u koje su ljudi razočarani i nemaju povjerenja jer smo o tome govorili prilikom rasprave o izvještaju o radu glavnog državnog odvjetnika prošli prošli tjedan, neću govorit o nepovjerenju u sudstvo u RH, nego ću se probat orijentirat upravo na, na ovaj slučaj koliko god je to moguće. Dakle, još jednom ću ponovit. Meni je neprihvatljivo da ministar danas s nama ovdje u svom obrazloženju kaže doslovno ne trebam vam ništa pojašnjavat zato što sve vam je poznato iz medija. I onda kroz replike malo pod pritiskom ga mi navučemo da od replike do replike malo mijenja stavove. U obrazloženju ovog, u materijalima koje smo dobili isto piše jedna rečenica, glavni državni odvjetnik podnio je ostavku odnosno zatražio je svoje razrješenje. E sad ovako da malo konstruiramo, rekonstruiramo taj cijeli događaj. Izađe u medijima da je glavni državni odvjetnik član udruge građana koja se zove ti slobodni zidari, masoni itd., onda on kaže da mu je to imponiralo, al da ne vidi ništa sporno i da neće dat ostavku. Onda mu ministar poruči, daj ostavku, moraš ić, tvoje ponašanje je neprihvatljivo i on kaže ne vidim ništa sporno, neću dat ostavku. Onda mu Plenković kaže u noći, premijer, ako sutra ne daš ostavku mi ćemo te razriješit. I onda gle čuda, on najednom zatraži svoje razrješenje i sada Vlada ovdje umjesto da kaže gledajte nama je to neprihvatljivo, mi bi ga razriješili, prisilili smo ga da da ostavku, ne, nama se sad ovdje kao baca priča pa on je sam tražio, nema potrebe uopće da raspravljamo o tome, ne moramo ništa govorit jer čovjek je tražio sam da ga se razriješi. Gledajte, moramo govorit, od svega toga meni je tu veći problem, ministar je isto reko danas kroz replike, g. Jelenić bio je član jedne tajne organizacije, tajne udruge kojoj mi ne znamo ko su članovi, ne znamo ko su oni tamo. ako je to udruga građana, a mi imamo Zakon o udrugama, kako to onda ne znamo ko je tamo? I sad ja sam u svojoj replici ministru, zato bi volio da je tu, rekao da sam ja član DVD-a u Novom Vinodolskom i još nekih drugih udruga i da li on zna ko su tamo članovi? Dakle, ne u kontekstu da uspoređujem DVD i lože i masonske organizacije, nego u tome da i tamo ima nekakvih 100, 200 članova tog udruženja i da sigurno u Vladi ne znaju ko su tamo članovi. Ali s druge strane tu se postavlja pitanje, ako postoji nekakva tajna organizacija odnosno tajna udruga građana, da li ona radi legalno? Dal je to legalna udruga građana? Onda zašto je u prvom mahu, Vlada ni u jednom trenutku ovdje nije rekla, ni ministar, ni premijer Plenković u javnosti, g. Jelenić je član organizacije i to nije u redu i nije prihvatljivo iz razloga jer takva tajna organizacija u kojoj stoje ljudi koji trguju svojim utjecajem od poslovnih, političkih i ostalih institucija i rade osobnu korist za sebe i to je za Vladu ilegalno ponašanje, ne nego ha on je svojim članstvom u toj udruzi kompromitirao rad državnog odvjetništva na jednom slučaju, što znači, ja iz toga iščitavam da se nije dogodio slučaj ovog vrhovnog vođe masona u RH, nego da, a da se saznalo da je g. Jelenić član udruge građana slobodni zidari da onda ne bi bio problem što je on član te udruge slobodni zidari jer to onda ne bi postojao slučaj u kojem je on kompromitirao svoj rad. O tome trebamo razgovarati. Druga stvar, pitao sam tu ministra, nije mi odgovorio. Koliko mi tih udruga imamo? Ja sad čitam tu po novinama, nisam se bavio istraživanjem tog Zidarstva, ali čitam po medijima zadnjih dana da ima nekoliko tih udruga, di jedna loža, pa Orijent, pa Bliski Istok, Kina, Tajvan, itd. Sad, mene zanima da li, to sam pitao ministra, to je pitanje, da li Vlada uopće zna koliko mi imamo tih udruga, da li su one tajne, da li one posluju legalne, jesu registrirane u Ministarstvu uprave? Da li ministar uprave ima registrirane te ja inače jako volim Orijent, ali Nogometni klub Orijent iz Rijeke, ali to je jedna opet jedna druga priča, recimo, za njega znam da je legalno registriran i da legalno radi i ima dugu tradiciju, stoljetnu. Nema možda višestoljetnu kao ti Zidari, ali ima. E sad, da li su to legalne udruge, nisu legalne udruge. Druga stvar, ne treba tu biti sigurnosna provjera. Što rade tajne službe? Što radi SOA? SOA nama daje svake godine neko godišnje izvješće i onda u tom izvješću bude često, pojavljuju se te i te pojave, organiziranja tih i tih građana u tom i tom kraju kraju u Hrvatskoj. E sad, kako ne znaju da se pojavljuju 20, 30 godina pojave masonjerstva u Hrvatskoj i zidarenja? Kako to SOA ne zna? Ja znam, evo, prije 3 godine, 2018. je bio izvještaj SOA-e, jača četnički pokret u Hrvatskoj. Ja sam ostao u šoku kad sam to vidio. Pa di je? Mislim ja, dobro, možda živim u kraju di toga nema, ali u izvještaju SOA-e je bilo da jača četnički pokret. Kako ne zna SOA da jača zidarski pokret kad mi sad vidimo da ih ima nekoliko udruga. Da imaju od glavnog državnog odvjetnika do tamo evo, g. ovaj, Gabrić je govorio u medijima o cijelom nizu ljudi. Rekao je da ima aktivnih političara na svim razinama, od najniže do najviše. Tko su ti ljudi? Što rade tajne službe? Dakle, ovo pitanje nije uopće pitanje ova točka državnog odvjetnika i njegovoga rada. Njegov rad je loš jer nije radio na određenim slučajevima i o tome smo govorili prošli tjedan. Ovo je preraslo u nešto puno veće, a to je sustav a to je sustav RH. Da li nama sustav funkcionira i da li smo mi kao zemlja, ono imamo kontrolu nad pojavama u našem društvo. To mene zanima. Da li, i da odgovori ministar, ministar je ovdje sve nešto sramežljivo, boji se reći. Ja imam osjećaj da je čovjeku neugodno. Da mu je neugodno sad ovdje reći gledajte ovoga, ha on je sam rekao, ide sam, sam je odlučio otić, nemojmo o tome uopće pričati, sve se zna, pročitali ste sve u novinama. Gledajte, nije kriva Vlada što je predložila g. Jelenića. Dakle, ja uopće o tome neću reći, oni to nisu znali, u ovom trenutku on je sam rekao da je uoči toga postao član te udruge. Dakle, ako gledamo proceduru koliko traje samo imenovanje, dakle vjerojatno je on možda tamo vrbovan ili je dobio poziv u tom procesu odabira, dakle tu, tu, tu je to pitanje, svatko se može zeznuti, odnosno svako može biti prevaren. Ali, tu onda treba jasno to osuditi i treba reći, on je nas prevario i zato ga smjenjujemo i to je neprihvatljivo ponašanje. S druge strane, premijer Plenković je vrlo odlučno, muški, preko noći rekao državnom odvjetniku, gledaj, sutra ili odi ča ili ćemo te mi razriješiti ujutro. A kad je imao razne udruge u svojoj organizaciji, u Vladi, kad je imao u Vladi svoje udruge tajne koje su radile na, vođene od određenih ministara na prenamjeni zemljišta, npr. onda je rekao polako, vidit ćemo papire, moramo to malo pogledati, sve sam to iščitao pa je to trajalo tjednima, mjesecima, itd. Dakle u smjeni nekakvih kriminalnih pojava, nismo tako odlučni. Ali ni tamo nema ničeg po pitanju premijera. I tamo je bilo sve u redu i tamo je bilo sve po zakonu i sve okej, ali evo, ljudi su se umorili. A tako otprilike ide i ovo obrazloženje danas ministra Bošnjakovića ovdje. Ha gledajte ono, to je malo kompromitiralo taj jedan slučaj, ali što ću vam ja sad govoriti, sve vam piše u medijima, sve je poznato, nema smisla da ja to govorim i čovjek je sam tražio da se razriješi, nisam mu ja rekao da ode nije mu premijer Plenković rekao, moraš sutra otići ili ćemo te maknuti, dakle to se kao nije dogodilo. Gledajte, to je problem. Pitanje je da li nama sustav u Hrvatskoj funkcionira i kako nam se mogu dogoditi ovakve stvari. I druga stvar je pitanje da li Vlada kreće u konačni obračun sada sa tim tajnim organizacijama i koliko ih ima. Hoće li Vlada, hoće netko pokrenuti, DORH ili neke službe da, ili Ministarstvo uprave i da li oni registrirani, kako su registrirani? li Ministarstvo financija ima tamo, čitam sad po novinama da plaćaju članarinu, 30 tisuća kuna godišnje je članstvo u toj elitnoj organizaciji. Je li se plaćaju porezi, je li predaju oni financijske izvještaju prema Ministarstvu financija? Dakle to je cijeli jedan tu spektar potencijalnih potencijalnih prekršaja ili funkcioniranja u sustavu države. I to očekujem neovisno, Jelenić je od danas bivši, u petak ćemo izgledati razrješenje, doći će netko novi, ali ja očekujem odgovore na ova pitanja, odnosno očekujem da se Vlada odlučno pozabavi Na vaše izlaganje ima više replika, prva je poštovanog zastupnika Vučetića. Zahvaljujem poštovani kolega. Održali ste jedan iznimno ozbiljan govor za neozbiljnu situaciju. Ovo je nešto što izaziva osmijeh na licima svih koji promišljaju. Pitali ste se što rade tajne službe. Pa tajne službe, ako se sjećate, prijetile su bivšem savjetniku bivše predsjednice da će ga zgaziti. To nitko nije shvatio ozbiljno jer očito da je rekao prijetili su mi masoni da će me zgaziti, onda bi reagirala čitava država. Mi smo imali taj jedan skandal ugroze nacionalne sigurnosti, a ovo, da bi trebalo provjeravati državne odvjetnike ili vršiti sigurnosnu provjeru prema svemu ovome što ja pratim što se događa zadnjih tjedan afere „Masoni“, ja samo zaključujem da je i masonima i državnom odvjetniku i Vladi potreban jedan dobar psiholog da ih nauči autocenzuri i da ih nauči kako se fokusirati na ono što je bitno, a to je vođenje države, a ne igre u pregačama. Odgovor poštovanog zastupnika Đujića. **Đujić, Saša (SDP)** Pa kolega Vučetiću, meni je, slažem se s vama, skroz se slažem s vama, ali meni ovo i je ozbiljna situacija. Zato je po meni ozbiljan govor jer upravo i ova pitanja koja ste vi sad rekli, dakle proizlazi iz ovog, iz ove situacije odnosno iz ovog jednog događa koji ono na prvu djeluje tragikomično o masonima u Hrvatskoj danas i momcima momcima u pregačama, kako ste rekli, ali to se otvara pitanje funkcioniranja pravne države, funkcioniranja tajnih službi i dobro da ste podsjetili na ovaj događaj, evo i sam moram priznati da sam zaboravio da je jedan čelnik tajne službe prijetio bivšem savjetniku predsjednice i da to nikad nije istraženo, da nije, ako on nije govorio istinu da je protiv njega pokrenut neki postupak ili ako je govorio istinu da se istraži što se tamo radilo, ali upravo zbog toga je ovaj slučaj možda dobro došao da o tome svemu opet progovorimo i da podsjećamo i da tražimo odgovore na ta pitanja. Sljedeća replika je poštovanog zastupnika Klisovića. **Klisović, Joško (SDP)** Hvala lijepo potpredsjedniče Sabora, poštovani kolega Đujić. U svojoj raspravi podsjetili ste nas na jednu vrlo važnu činjenicu, a to je da je nakon razgovora u Vladi predsjednik Vlade kazao da ukoliko glavni državni odvjetnik Jelenić ne podnese ostavku, da će ga sljedeći dan smijeniti. Radi li se tu o nedopuštenom pritisku na još uvijek tada aktualnog državnog odvjetnika? Smije li Vlada na taj način nastupati prema DORH-u? A sjetimo A sjetimo se i da je predsjednik Vlade znao održavati presice sa državnim odvjetnicima time ih dovodeći opet u jednu posebnu situaciju prema sebi samom i prema izvršnoj vlasti. Da li je to demokratski standard koji želimo njegovati u ovoj državi ili se demokracijom služimo kad nam paše, a kad nam ne paše onda koristimo neke stare provjerene metode. Hvala. Hvala lijepo kolega Klisović. Tanka je ta linija između dozvoljenog i nedozvoljenog pritiska i utjecaja politike na glavnog državnog odvjetnika. Naravno da ne bi smjela biti ni postojati, naravno da glavni državni odvjetnik treba biti potpuno neovisan i da predsjednik Vlade nije u kojem slučaju, po meni, ne bi trebao održavati ni presice s njime niti pokušati utjecati na njega. U ovom slučaju ja mislim da to nije bio nedozvoljeni pritisak, nego upravo je bilo ono što je trebalo biti, da nakon ove spoznaje o aktivnostima glavnog državnog odvjetnika u toj jednoj udruzi, da mu je netko treba reći jer očito čovjek nije vidio o tome problem. Dapače, govorio je da ju to imponira i on nije pokazivao nikakve naznake kao da je to nešto sporno i da bi trebao otići. Onda mu je netko trebao reći da ode i ako je to predsjednik Vlade, ja sam s tim zadovoljan, ali nisam zadovoljan da onda u ovom obrazloženju ovdje se od ministra pa dalje ovo materijala koji je štampan svi prave mutavi i kao on je sam odlučio otići, nismo mi to govorili. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče HS-a, uvaženi kolega Đujić. O zidarima znam dosta i znam apsolutno mogu sigurno tvrditi da u Hrvatskoj nedostaje zidara. Ali o masonima znam ono što sam čitala u knjigama i to je me uvijek intrigira, ali ono što smo sad imali prilike vidjeti da i masoni kad su u Hrvatskoj, nisu tajni nego i u Hrvatskoj sve to malo drugačije i mi ovdje da, imali smo priliku raspravljati o radu državnog odvjetnika, imali smo, imamo priliku raspravljati o tome koliko on dobro ili loše radi svoj posao, cijelo vrijeme, on ne bi otišao da nije bio roba s greškom. Mene nitko ne može uvjeriti da se to nije znalo. Nitko mi, dakle nije ta priča odnos njega i njegove lože, a ta lože očito su ga došle glave,

Pa kolegice, ja isto ne mogu vjerovati da se to nije znalo evo, to mi je interesantno. Interesantan mi je malo tajming, dakle mi u ovom Visokom domu raspravljamo o izvješću o radu glavnog državnog odvjetništva za 2 ili 3 godine unazad i ne stignemo ni glasovati o njemu da ga prihvatimo ili ne prihvatimo, i najednom izbije to u medije. I sad je najednom se mi sad svi tu čudimo i sad se mi svi zabavljamo masonima i otkrivamo masone, a u biti je pitanje kako to sve funkcionira, dakle ja se opet tu pozivam na sigurnosni sustav RH i na funkcioniranje naših institucija i tko je taj ako nešto zna da tempira kad će nešto pustiti i u kojem pravcu će krenuti rasprava u društvu o određenim problemima. Dakle, očito se stvari u državi ne funkcioniraju ili se zloupotrebljavaju za nečije političke interese. Sljedeća replika je poštovanog zastupnika Culeja. pojava četništva u Hrvatskoj je možda u ovom trenutku nije toliko vidljiva na velikim ekranima, ali je jako dobro vidljiva odmah preko Dunava u Apatinu gdje patriotska liga vrši obuku srpskih dječaka tamo im je bio i skup iz svih srpskih ratova od 90.-99. g. Ako u Hrvatskoj imate obilje udruga branitelja iz Domovinskog rata, budite sigurni da isto tako i u Borovu selu, u Bršadinu i Negoslavcima postoji sigurno neki odred Dušana Silnoga ili neki drugi njihovi odredi ili Draže Mihajlovića ili kako su se oni već sve zvali, znači oni postoje, ali trenutno možda nisu aktivni što nije vidljivo, ali je ovima iz SOA-e bilo jako vidljivo i oni su to prepoznali, oni znaju o čemu govore. Mi možemo ovdje minimalizirati ali to je istina. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Kolega Culej, žao mi je jer niste bili u dvorani kad sam ja to govorio pa onda očito, da, da, dobro, imate vjerojatno senzor, odašiljač. Ali niste dobro čuli. Ja uopće nisam to minimizirao. Nego sam rekao ako SOA može reći da se to dešava i da vidi to, nisam rekao da to nije točno. Kako ne vidi masone? To sam ja rekao. Dakle, ako vide pojavu četništva, pojavu fašizma, pojavu bilo čega, da ne bi se sad orijentirali na jednu stvar, kako ne vide pojavu masonjerstva u Hrvatskoj, kako ne vide te Zidare, cestice, putići i mostići, kako je ono rekao ovaj vaš prethodnik, kako to SOA ne vidi? Kako, što rade? Ja ne vjerujem da oni ne znaju da to ne postoji i da nema tih 5, 6, 7 loža, Orijent, .../Govornik se ne razumije./... o tome sam govorio, a tome sam govorio, a ne ovo. Tako da, žao mi je što niste bili tu da čujete kontekst.

uvaženi državni tajniče, kolegice i kolege. Mi, evo već neko vrijeme nekoliko sati raspravljamo o tome da je glavni državni odvjetnik dao ostavku i to nam je došlo na raspravu i mi tu zapravo dvojimo o slijedećem, što je to bio razlog da se čovjek predomisli i da ostavku? Dakle, samo povijesno malo što se je dešavalo. Državni odvjetnik je bio 12. veljače u ovoj sabornici, bio je skoro cijeli dan jel smo imali raspravu o izvješću o radu državnog odvjetništva za 2017. i 2018.g. Govorili smo o tome kako se loše radi, govorili smo o tome što se loše radi, čovjek je tu bio cijeli dan. Mi zaista nismo imali prilike niti glasati, bit će zanimljivo vidjeti kako će se glasati o izvješću o radu državnog odvjetništva za 2017., 2018., vrlo zanimljivo će bit da vidimo kakovi su rezultati, ali kad vidimo moći ćemo to komentirat, i čovjek je otišao raditi i onda je kad se otvorio problem da je on član masona, a problem se otvorio iz razloga što su se oni posvađali i što je on svoju poziciju glavnog državnog odvjetnika koristio da štiti neke od tih članova i onda je izrekao onu rečenicu koju ja, ja to nemam napisano, pa ju neću citirati, al je rekao ja sam jako ponosan jel to je udruženje gdje se okupljaju veliki dečki odnosno ovako nešto u tom smislu i da mu to izuzetno imponira. Ajdemo nekoliko stvari, kao prvo kad ste vi glavni državni odvjetnik vi morate biti u svom djelovanju neovisni i upitno je ako ste i član udruge pratitelja pratitelja tragova mrkog medvjeda jer se možete dovesti u situaciji da ta udruga promatrača tragova mrkog medvjeda se tuži sa recimo Slovenijom da je previše mrkih medvjeda iz RH otišlo u Sloveniju i neka mi Slovenci jave, vrate ili u Francusku i on će se tu naći htio ne htio u nekom sukobu interesa. Prema tome, pa jasno moramo reći morate bit, to je vrlo, vrlo tanka linija jer ako ste član bilo čega možete se u svom djelovanju naći u situaciji da nekom od tog pogodujete i to je jedna tema. Druga tema je rad državnog odvjetnika od perioda ili kad je on bio se pokazao bez obzira na životopis kojim su ga svi hvalili, koji je bio razlog zašto su pojedinci glasali, pokazao je slijedeće da nije dorastao tom zadatku, da je mjesto i funkcija glavnog državnog odvjetnika puno prevelik za njega. A onda idemo vidjet cijeli kontekst. Dragi moji kolegice i kolege, nas u RH ima 4 milijuna, da smo mi država sa 40 milijuna ja bih rekla, pa to se nije moglo znati, to se nije moglo, bilo je sve zajedno tajno. U državi u kojoj nas ima 4 milijuna je apsolutno nevjerojatno da niko odnosno da tajne službe nisu znale da je on član masona ili slobodnih zidara odnosno slobodni zidari su nastali malo drugačije, masoni su nastali u prosvjetiteljstvu, ali neću sad o tome. tome. Dakle, nekom je odgovaralo da je on roba s greškom, da to što je on da mu se može imputirat, pokazat fotografija i da je to situacija u kojoj on zna da ga u bilo kojem trenutku je ucjenjiv. Vi ako ste na toj, na tom mjestu ucjenjivi onda se nalazite u velikom premijeru. Premijer je ovaj slučaj riješio relativno brzo za razliku od nekih drugih slučajeva, očito je ovdje imo jednu vrlo tvrdu kohabitaciju, a pretpostavljam da je sa ministrima imo meku kohabitaciju, pa je to nešto manje odnosno nešto više vodio računa odnosno malo duže je trajalo to da pojedini ministri koji su čak neki bili i dva puta ovdje u ovoj sabornici jer se tražio njihov opoziv, pa su onda otišli iz posve drugih stvari, ne zato što su loši ministri, nego zato, nego iz nekih drugih stvari. Jednako tako naš glavni državni odvjetnik koji je dao ostavku odlazi iz nečeg za što sam ja apsolutno uvjerena da nije bilo tajno da se je znalo jer se je već, već i u državnom odvjetništvu bilo predmet koji se je vrtio u krug i gdje su se i vidjele određene fotografije, prema tome, on odlazi zbog toga, ne odlazi zbog svog nečinjenja ili različitih mjerila. Imo je jedno mjerilo kad je u pitanju bio Agrokor, a imo je apsolutno drugo mjerilo kad su u pitanju bili pojedini ministri. Kad je u pitanju bio Agrokor to se riješilo cak cak gotovo, kad su u pitanju bili pojedini ministri onda je to trajalo, trajalo, trajalo. Između ostalog dosta je zgodan podatak koji je on rekao da građani, usporedio je, uspoređuje u svom izvješću 2017. i 2018., pa je reko da ima neusporedivo manje prigovora građana u 2018. u odnosu na 2017. jer kad ste vidjeli kolko je tih prigovora riješeno onda je jasno zašto je bilo manje jer su ljudi ostavili svaku nadu. Ali, i ova naša rasprava i pozicije glavnog državnog odvjetnika daje određenu sliku RH. Netko tko sa strane to pokušava najneutralnije moguće pratit će zaključit slijedeće, masoni su tajne organizacije ili su tajna kolko oni hoće osim u RH, tamo nisu u stanju ni, ni masoni organizirat na način na koji je to organizirano u drugim državama. U RH prešutno je odlučeno da glavni državni odvjetnik bude mason, on je to postao prije nego što je postao glavni državni odvjetnik. Ja imam previše godina da ne nađem tu nekakvu vezu i previše iskustva i s tim što apsolutno kad gledate neke situacije nekih drugih visokopozicioniranih recimo sudaca vrhovnog suda u svijetu onda kasnije vidite da su oni bili masoni, neki premijeri su bili masoni, dakle nije to nešto s čim čovjek, što što nije već poznato da su bili. U Hrvatskoj je to tajno u Hrvatskoj kada si to onda si roba s greškom jer ti mogu uvijek to staviti na nos i to ti može biti razlog zašto će ti premijer reći da možeš otići sam ili će ga premijer odnosno Vlada smijeniti. Bilo bi dobro da za budućnost se ipak donesu odnosno vidjet ćemo kako će sada ić jer se zakon u međuvremenu promijenio, kako ćemo sada birati glavnog državnog odvjetnika, dal ćemo ga birati i tko će to biti. govorimo o radu Državnog odvjetništva bez obzira kako na glasate pokazuju svi nezadovoljstvo. Ako se državni odvjetnici u Hrvatskoj su se u pravilu birali iz ljudi koji su svoje iskustvo i svoj rad bili u Državnom odvjetništvu. Ako vidite da stvari ne funkcioniraju onda … trenutak u kojem ćete napraviti rez i reći ok, do sada smo imali ovako, stvari ne funkcioniraju imamo drugu metodologiju pa može ne bi bilo loše da na čelo Državnog odvjetništva dođe čovjek koji nije dijete tog odvjetništva jer jednostavno najgore vam je postati, to je moje iskustvo, najgore vam je postati šef u sredini u kojoj ste prije radili, to nije baš jednostavno. Tu kolege s kojima ste radili uvijek misle da trebaju imati neki popust jer ste donedavno zajedno pili kavu ili zajedno bili na nekakvim sastancima, a vi u jednom trenutku morate postati šef i morate se drugačije prema tome postaviti. to onako s ljudske strane nije baš jednostavno. Samo je pitanje da li mi želimo zaista imati Državno odvjetništvo kako smo si napisali da ga hoćemo imati ili ne. Dakle, to je ona naša sklonost kada pogledate propis odličan, kada pogledate sve što tamo piše nemate šta dodati i oduzet, a dođete u stvarni život i u stvarnost i to ne funkcionira. Državni odvjetnik trebao je otići zbog toga što je loš državni odvjetnik, a to što je član jedne tajne organizacije, ja apsolutno sam sigurna da se je to znalo, ali jednostavno imate pozicije i imate nekakva mjesta u kojem ne možete biti član čak ničega i što je vezano indirektno s vašim poslom jer ćete se prije ili kasnije htjeli ili ne htjeli dovesti u situaciju pogodovanja. Hvala lijepo. Na vaše izlaganje imamo replike, prva je poštovanog zastupnika Đujića. **Đujić, Saša (SDP)** Hvala potpredsjedniče. Kolegice Mrak TAritaš ja se djelomično slažem s vama, djelomično ne moram reć. Dakle, slažem se u ovom dijelu kada ste rekli da se ova situacija morala znat i slažem da se da je glavni državni odvjetnik očito bio osoba koja nije dorasla toj poziciji i da je bio u jednu ruku i roba s greškom. ne slažem se da je bio tako lako ucjenjiv odnosno da je otišao zbog toga zato što ne znam zbog čega bi ga premijer Plenković ucjenjivao i odlučio da će sada izvuć taj tajni alat iz ladice i da će ga ucijeniti da ode jer brzopotezno je odbacio slučaj Agrokor, Borg dakle nije tamo istraživao pa da se zamjerio Plenkoviću, nije pokrenuo nikakve istrage protiv ovih ministara, dakle o tome smo raspravljali prilikom izvješća. On nije napravio ništa gdje bi se zamjerio recimo premijeru Plenkoviću kao recimo Povjerenstvo za sprečavanje sukoba interesa ili neki drugi u RH, zato ne znam zbog čega bi on aktivirao taj svoj tajni alat da ga prisili da ode. **Reiner, Željko (HDZ)** Odgovor poštovane Dakle, nekad vam je i nečinjenje puno veći problem od bilo kakvog nečinjenja. Koji je to bio razlog, ja to, vidjet ćemo u jednom trenutku će neko napisat neku knjigu ili izdat neke memoare pa ćemo se možda svi čuditi ili vidjeti što je bilo. Ali ja zaista ne mogu vjerovat da se za to nije znalo. Ako su već neko vrijeme kružile fotografije, ako je jedan od portala to objavljivao, ako je neko trebao biti zatvoren jer je ucjenjivao gospodina Gabrića, mislim on je to javno pokazao nema razloga da sada ja ne kažem njegovo prezime i to što je i ako je u cijeloj toj priči bio i glavni državni odvjetnik. Možda je gospodinu Plenkovići došlo dosta i rekao je e pa ne mogu više i tebe otrpit nakon svih ovih ministara, možda je to bio razlog. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Hvala potpredsjedniče Sabora. Poštovana kolegice Mrak Taritaš. Kazali ste opravdano da je gospodin Jelenić bio prije neki dan ovdje kod nas u sabornici. Kada smo trebali ocijeniti kvalitetu njegovog rada podnosio je izvješće, je da je bilo za 2017., ali zastupnici su ipak imali priliku propitat ga i o njegovom aktualnom radu. Vidjeli smo da zastupnici vladajuće većine su ga branili ustvari u tome što on radi i dokazivali nama da je to vrlo dobar posao, oporba je bila puno kritičnija u tome. Onda se u jednom trenutku sazna da je čovjek član jedne udruge koja je registrirana u RH kao zakonita udruga, zastupnici većine okreću ploču, e sada više ne valja državni odvjetnik. Pa što je važno u ovoj državi? Da li je važno kako obavljate svoj posao zakonito u skladu sa nekom profesionalnom etikom ili je važno kojoj udruzi pripadate? **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Poštovana zastupnica Mrak Taritaš. Pa ključno pitanje koji si moramo postaviti kakvo to Državno odvjetništvo mi hoćemo, šta uopće hoćemo s njim jer kada vi čitate dakle i odredba koju imamo u Ustavu i sve ostalo, ne možete reći da je to loše napisano, ne možete reć. Tu kada je bio glavni državni odvjetnik i kada smo mi spočitavali niz stvari onda se on branio da nema dovoljno ljudi, to je bio jedan od razloga, da nema dovoljno sredstava to je bio drugi razlog, da ima staru sistematizaciju iz 2001., pa tko mu treba napraviti sistematizaciju? On sam, dakle radiš si sam sistematizaciju. I sve to što smo mi govorili nije bio i ne bi bio ni dalje razlog da nije napravio neku grešku u koracima uz masone. Možda, ali to sada što bi bilo kad bi bilo. Dakle, on se ponosio s tim što je masonima, ali ta priča s masonima u trenutku kada je javnost vidjela i već bila priča koja je bila prožvakana i bila stara. Dakle, on mora otići jer nije dobro radio svoj posao. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Sljedeća pojedinačna rasprava biti će poštovanog zastupnika Arsena Bauka. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Poštovane kolegice i kolege. Veza HDZ-a i glavnih državnih odvjetnika je jedna tužna i nesretna veza. Od 2000. HDZ-ova vlada imenovala je, predložila Hrvatskom saboru da budem precizniji dva državna odvjetnika, jedan je gospodin Mladen Bajić, on ih je pak sve optužio i stranku i predsjednika stranke i nekoliko ministara i on je ostao cijeli mandat, to mu je bio drugi mandat, a ovaj drugi nikoga nije optužio i morao je otić. Kakav paradoks i nesreća. Zašto je morao otić? Mislim to je vrlo jasno, dakle zatajio je prilikom imenovanja vjerojatno ministru pravosuđa, predsjedniku Vlade i nakon toga i Hrvatskom saboru da je mason. Da su oni to znali možda bi ga predložili, a možda i ne bi. Kako bi izgledala rasprava o njegovu imenovanju u Saboru da je ta činjenica bila poznata, možemo zamisliti, ja vjerujem da bi bila zabavna i nadasve dinamična rasprava. Ali to eto nikad nećemo saznati jer spoznajom te činjenice imamo kada razgovaramo o razrješenju. U trenutku kada je on objavio da je on mason, a posebno kada je za razloge što je prihvatio biti član masonske udruge ili masonske lože, rekao je da mu je imponiralo da je neko prepoznao njegov rad. To mi je u načelu dosta zanimljivo, ne znam da li je netko prepoznao njegov budući rad pa ga je zato predložio ili njegov prošli rad. Jer ako je bio prepoznatljiv kao zamjenik glavnog državnog odvjetnika onda je to Vlada prepoznala imenujući ga na mjesto glavnog državnog odvjetnika, a ne neka skupina udružena u nekakvo tajno bratstvo pa eto to mu je bilo važnije nego što ga je Vlada predložila za glavnog državnog odvjetnika. Tako da je ustvari potpuno logičan bio i poziv ministra i proziv predsjednika Vlade, a eto i ja sam ga pozvao u ime SDP-a da podnese ostavku i on je to i napravio.

A mi smo ga zamolili, tako je kolega Đujiću i vidite da lijepa riječ puno, jel pazite, … /Upadica se ne razumije./ … ne, ne, ne, nabrojio sam ja tu razloge. Dakle u čl. 28. postoje razlozi za razrješenje glavnog državnog odvjetnika i kada ih ja pročitam vidjet ćete da je Plenković pucao praznom puškom time što je rekao da će ga razriješit. Jer što? Prvo, jedan razlog je trajna nesposobnost, to nije. Drugi razlog je optužnica, ni to nije. Treći razlog je nezakonit rad, ni to nije. Četvrto je, šteti ugledu Državnog odvjetništva svojim postupanjem, to tek nije. On je možda štetio ne postupanjem, ali postupanjem nije štetio. Ne poduzima mjere, ne ostvaruje program i ne ostvaruje zadovoljavajuće rezultate rada. E sad, kako će oni reći da ne ostvaruje zadovoljavajuće rezultate rada kada su ga par dana prije branili? odnosno prijetnja premijera je bila onako pucanj praznom puškom, ali je bilo vrlo jasno da glavni državni odvjetnik je izgubio povjerenje, ali svih i Vlade i opozicije i javnosti zato što je zatajio jednu bitnu činjenicu kod njegovog imenovanja. Mi smo raspravljali o njegovom izvješću onom za 2018., raspravljali smo i u 2020. o izvješću za 2017., prije toga smo morali potpisima tražiti da se raspravlja o izvješću za 2016., ali ustvari najbolju filozofiju HDZ-a prema glavnom državnom odvjetniku rekao je 2015. Tomislav Karamarko kada je došao zahtjev za skidanje imuniteta jednoj novoimenovanoj zastupnici kao što za sve zastupnike dolazi u jednom razumnom roku, onda je on rekao da je bio pametan poslao bi to poslije izbora. Dakle, glavni državni odvjetnik očito mora imati osjećaj za politički trenutak i za tajming, to je kriterij. imao je odnosno bio je dojam da ima osjećaj za politički trenutak i tajming, ali eto nije imao osjećaj za te finese treba li ići u udrugu ili ne. Riječ, dvije o masonima tzv. slobodnim zidarima, masoni se naravno spominju u nekoliko pop i rok pjesama i formiraju široke koalicije moram reći. Dakle u Thompsonovoj pjesmi „E moj narode“ oni su zajedno s antikristima, komunistima, ovima i onima oni koji šire sotonske fraze da nas poraze. U pjesmi Vojka V pak osumnjičeni su da zajedno s Vladom i Srbima ga sabotiraju, a naravno i za „Smak svijeta“ su TBF prepoznao Židove i Bin Ladena, dakle široka je koalicija. Ti brate masoni mogu sa svima, rekao bi da me malo na HNS podsjećaju ali nema što se tiče masona oni su vijek bili negativci u tim pričama i naravno da glavni državni odvjetnik nije mogao imati povjerenje javnosti po pitanju masona. Ono što je ipak malo veći problem za glavnog državnog odvjetnika bio ili budućeg bivšeg glavnog državnog odvjetnika, da se radi o tajnoj odnosno javnoj organizaciji sa tajnim članstvom, jesam dobro, e onda ne smije otkrit tko je tamo pa se onda stvaraju razne ovisnosti, međuovisnosti veze i naravno da samostalno i neovisno tijelo više ne može funkcionirati ni neovisno, a ni samostalno. I ako to njemu nije bilo jasno, onda je napravio jako veliki promašaj, dapače, dobro smo mi i prošli koliko je on netalentiran za taj posao, moram reći, stvarno, imala je država malo i sreće. Stvarno je mogao puno veću štetu napraviti. Mislim, svoj talent je demonstrirao na izlaskom iz lože, ne ove masonske, nego one u kazalištu kad su ga stavili sjediti sa gradonačelnikom, napisao je neko priopćenje reda radi, ali ta državnoodvjetnička odluka mu nije bila baš, nije mu bila baš dobra. Prema tome, evo, g. Jelenića pamtit ćemo po dvije lože, a kad smo već kod tajnosti, kako ide, ima neka tajna veza, za sve ljude zakon krut, njome čovjek sebe veže kada bira sebi put, g. Jelenić je izabrao put, od petka će vjerojatno biti bivši. I da, moram priznati, čak mi ga nije ni žao. Čak mi ga nije ni žao, dakle ponekad kada neki dužnosnik pogriješi, bilo koji, kada neki dužnosnik pogriješi, ne znam, evo ova načelnica recimo, e, pa malo. Dakle, kada netko pogriješi nesvjestan posljedica zbog neiskustva, zbog neiskustva kolegice Mrak-Taritaš, svi smo mi griješili, mislim nije se ni naša Vlada .../Govornik se ne razumije./... istaknula za glavnog državnog odvjetnika, tako da je to malo ipak, ne, ne, traje samo kritike. Dakle, ali ovdje stvarno nije žao. Dakle jednostavno gledate, ne možete vjerovati kako netko tko ima toliko godina iskustva to ne vidi, ne vidi što je napravio, nije mu jasno. Dapače, DORH je dalo priopćenje u kojem brani glavnog državnog odvjetnika. Prema tome, bez obzira na to što je na kraju ovo jedan iznuđeni potez onako koji je bio logičan i možda nije više u redu toliko ni lupati po njemu jer jednostavno, eto, neće ostaviti neki, po njemu se ništa neće zvati, neće ostaviti neki trag u radu, ipak, ovo je jedna epizoda u serijalu HDZ i glavni državni odvjetnici i sada čekamo 4. sezonu. Sad čekamo koga će HDZ predložiti za ovo nekoliko mjeseci njihovog mandata za glavnog državnog odvjetnika ili odvjetnicu. Malo su zakonom zakomplicirali postupak, ali možda to nije nije tako ni loše. Peđa Grbin je u uvodu u ime kluba rekao neke kriterije, ja se nadam da će te se, da će se Vlada njih držati i da ćemo biti u prilici moći glasati za prijedlog koji dođe iz Vlade, ali, mislim, optimizam je na kraju krajeva, što nam preostaje drugo nego da vjerujemo da će nam bit 3. sreća, evo, valjda nećete 3. put .../Govornik se ne razumije./... državni odvjetnik. Hvala. Na vaše izlaganje imamo više replika. Prva je poštovanog zastupnika Đujića. **Đujić, Saša (SDP)** Kolega Bauk, teško je dati repliku, više bi vam trebao glazbeni kritičar, budući da je pola rasprave su pjesme i stihovi, ali rekli ste dvije stvari. Rekli ste da glavni državni odvjetnik treba imati osjećaj za politički trenutak i za tajming, a onda ste spomenuli kako je Tomislav Karamarko bio rekao za onu kolegicu, da kao da je bilo pameti, poslao bi je nakon izbora, dakle, treba pamet, ne osjećaj za trenutak i tajming. Ipak je pamet ključna, onda bi se iz vaše rasprave dalo zaključiti da glavni državni odvjetnik baš i nema pameti. A drugo, rekli ste u izvješću o radu da je jedan od kriterija neispunjavanje ciljeva i nezadovoljenje rada i da to nije jer su ga tu hvalili, dočeli glasovanje o tom izvješću pa ne znamo kako bi vladajući glasovali, možda ne bi prihvatili ta izvješća. A kakva je situacija, možda ne budemo ni sljedećih par mjeseci znali kako će glasovati o tome. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Odgovor poštovanog zastupnika Bauka. **Bauk, Arsen (SDP)** Zahvaljujem. Bila su samo 4 i pol stiha. Nemoj, 10 minuta sam ja pričao, ovaj, što se tiče istančanosti za politički trenutak i tajming, jednom sam ja jednog glavnog državnog odvjetnika nazvao „Stand-bajić“, ako se sjećate toga, jer je on isto imao određeni osjećaj, tada, po mom mišljenju i po mišljenju našeg kluba, tada, prije 10-tak godina za politički trenutak i tajming. Tako da, tako da, očito je da je to jedan kontinuitet u političkom trenutku i tajmingu. Recimo, nije loše imati politički trenutak i tajming da u lomu vladajuće većine predložite pritvor za jednog zastupnika zbog putnih naloga, a ne predložite pritvor za mnogo šire i teže inkriminacije koje, to je isto jedna vrsta tajminga i političkog trenutka i pameti. Hvala. Hvala lijepo. Kolega Bauk, problem ključni DORH-a nije samo to što je ta mistička udruga Slobodnih zidara, masona, nego očito isključivo rad, a vi ste tu napomenuli za tu udrugu, jer očito je bolje mogao doći Gabrić, šef Slobodnih zidara, doktor, do državnoga odvjetnika nego bilo tko drugi jer jednostavno to je bilo nemoguće tako kontrolirati i Bajića i ovog glavnog državnog odvjetnika. Čovjek je znači imao, kako ste vi rekli osjećaj za, nema osjećaj za politički trenutak i tajming, zato i nije niti jedan državnih odvjetnik svih do sada, nije htio rješavati bitne probleme, jakih, hajmo reći, ljudi, moćnika, kao što je novac za oružje, to vi znate, vi ste odozda koje Meteor Paper obitelj Tedeschi tvrtka uzela za naoružanje kao pozajmicu, nikada nije vratila. Prije će reagirati na prekomjerno bombardiranje Imotskoga i u slučaju maškara nego ti koji su .../Upadica Reiner: Ha nemamo svi iste prioritete, kolega Bulj, što ćete, tako je. Dakle, što se tiče, što se tiče političkog tajminga, trenutka, itd., mislim povijest rada državnih odvjetnika u Hrvatskoj bilježi i izjave tipa da je jedan jedan jedini prvi hrvatski predsjednik pitao kandidata za glavnog državnog odvjetnika je li spreman provoditi državni politiku, u to doba koje govorimo ako ste, to ga je, nije ga pitao hoćeš li raditi po zakonu ili kako ide tekst prisege, nego je li spreman provoditi državnu politiku. Time je odmah prestao biti neovisno i samostalno tijelo. Ali, mlada smo demokracija, ima još vremena, nekad je stvar i slučaja, kao što ste rekli, otići će zbog masona kao što recimo, koronavirus došao zbog toga što je onaj promašio, pogodio penal u zadnjoj minuti pa je išla dalje Atalanta pa ovaj naš išao na utakmicu. Ali to je slučajno. **Reiner, Željko (HDZ)** Sljedeća replika je poštovane zastupnice Mrak-Taritaš. Hvala lijepo. Kolega Bauk, vi ste u svom izlaganju, osim onog pjesničkog dijela i referirali se na činjenicu da jedan od razloga zašto je glavni državni odvjetnik dao ostavku i to što ste ga u ime SDP-a vi prozvali prozvali da da ostavku i on vas je poslušao i dao. E sad, mene zanima koji su bili razlozi, zašto je SDP odlučio pozvati i prozvati glavnog državnog odvjetnika da da ostavku jer tu ima niz stvari, odnosno kad čitate zašto je g. Plenković isto, on je mogao dati ostavku jer bi ga teško razriješio i utvrdio sve ove stvari. Možda ste negdje u izlaganju nešto o tome rekli, ali dopustite da malo ono, budući da ovaj pjesnički dio je bio i početak i kraj, možda mi je promaklo, pa vas lijepo molim, zanima me još jednom, koji su to bili razlozi zašto ste vi ocijenili da glavni državni odvjetnik treba dati ostavku i otići. ove romantične pjesničke momenti su samo bili da malo zakamuflira ozbiljnost situacije, to je, mislim. Imao sam prilike, imao sam mogućnost sve prikazati jako crno ono tako da se svi izdeprimiramo, ali možda bolje ne ovaj put. kolega Bulj me najprije upozorio da je on prije mene to pozvao vjerojatno zato što je bila dvorana zauzeta pa sve vi imali presicu prije nego mi, ali ja sam mislio to napraviti dok ste vi imali presicu tako da onda, zbog čega g. Mrak-Taritaš? U tome sam se referirao na to da je svojim skrivanjem činjenice, zatajivanjem činjenice Vladi i ministru pravosuđa da je član te organizacije, izgubio povjerenje njih, nas, javnosti, svega ostaloga, a inače, predsjednik naše stranke je u raspravi o izvješću malo oštrije i malo direktnije rekao zašto treba .../Upadica Reiner: Hvala./... otići. **Reiner, Željko (HDZ)** Sljedeća replika je poštovanog zastupnika Zekanovića. Poštovani kolega Bauk, kako ste na jedan simpatičan način rekli kako su masoni povezani, barem u trendovskoj poeziji sa Srbima, Vladom, komunistima i .../Govornik se ne razumije./... zapravo mogu biti bilo s kim povezani, ne mogu ipak bilo kim. Ne mogu biti sa suverenistima, jer se radi o kršćanskoj opciji, ali evo, a Katolička Crkva je eksplicitno protiv masona, tu bi bila jako jasna, ali evo, znam da je bila satira s vaše strane, ali evo, isto jedna mala, mala objekcija. Odgovor, poštovani kolega Bauk. **Bauk, Arsen (SDP)** da, kolega Zekanoviću, poznat mi je odnos Katoličke Crkve prema masonskim udruženjima. Ja mislim da nisam rekao, rekao sam da imaju dosta širok spektar širok spektar mogućih koalicija sada i ova stranka koju sam spomenuo kao slična isto nema baš najširi spektar, ali u osnovi, osnova je to da je g. Jelenić iznevjerio povjerenje onih koji su ga predložili. Prvenstveno njih, javnosti jer je zatajio bitnu činjenicu. Opoziciji, doduše nikad od nas nije imao neko pretjerano veliko povjerenje i zbog toga je 1/1 mora otići, dakle, to je jednostavno, to je jednostavno toliko očito da nema potrebe dodatno objašnjavati, a o

**Vučetić, Marko (Nezavisni)** Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče Sabora. Poštovani tajniče, ova rasprava, iako je trebala biti zanimljivija, sve je samo ne zanimljiva. U njoj nema niti radikalnog mišljenja niti radikalnog fokusa na temu o kojoj se raspravlja i kakve posljedice, ono o čemu mi sad raspravljamo, izaziva na pravni sustav i odnos građana prema pravnom poretku i pravnoj sigurnosti u RH. Mi smo raspravljali dosad o tajnim udrugama i tajnim organizacijama i očekivali smo da tajne organizacije nama ispovijedaju svoje tajne. To je gotovo kao da se radi o jednoj perverznoj verziji neokatekumena. Neokatekumeni, to je jedna, po mom sudu opasna grupa unutar Katoličke Crkve koja je upravo zasnovana na ovom mehanizmu tajnih ispovijedi u kojem se netko što je član te zajednice ispovijeda svim ostalima koji su članovi te zajednice i jasno da nakon toga slijedi mehanizam psihološkog uvjetovanja i mehanizam psiholoških ucjena. Nešto slično sam prepoznao i u ovom slučaju, ali ne zbog toga što se sukobilo nešto unutar masonske organizacije jer ako masonska organizacija igdje ne vrijedi, ne vrijedi u Hrvatskoj jer djeluje kao grupa neuravnoteženih ljudi koji nisu u stanju svoje probleme rješavati na drugačiji način nego u nekakvih histeričnim ispadima pred medijima. Takve masone bih ja stvarno htio imati, ali samo zbog toga, zbog profesionalnih razloga, jer me zanima sve ono što je neuravnoteženo, zanima me, uostalom sve ono što se uspije kao glupost smjestiti u čovjeku i onda taj čovjek pokušava, krećući se u prostoru steći dojam da je bitan. Glup čovjek je uvijek glup, opasno je isključivo kad glupan poludi, onda to su nezgodne kombinacije i volio bih nešto takvo imati samo zbog profesionalnih razloga, ali kao građanin RH zabrinut sam zbog ovog slučaja. Zabrinut sam zbog toga što nije došlo do uhićenja, evo, gotovo da sam na razini Žižeka koji smatra da bi filozofi trebali biti oni koji će biti predvodnici hapšenja, uhićivanja, ali u ovom slučaju netko uistinu trebao biti uhićen. Trebao je biti uhićen državni odvjetnik ukoliko nije radio svoj posao zato što je pogodovao nekome iz udruge građana koja je legalno registrirana u RH. Ili je Ili je on trebao biti uhićen ili je trebao biti uhićen onaj tko mu je prišao, a to je Nikica Gabrić. Ako je on pokušao utjecati na proces kazneni, onda je trebao snositi kaznene posljedice i trebao je zbog toga biti procesuiran. Nadalje, trebao je biti procesuiran i ministar pravosuđa jer on je večer prije poslao poruku glavnom državnom odvjetniku da ukoliko ne odstupi i sam ne da ostavku, da će biti smijenjen. To je isto nedopušteni pritisak na glavnog državnog odvjetnika. Ako glavni državni odvjetnik ne radi svoj posao, onda on treba biti smijenjen i treba odgovarati zbog onoga što nije radio. Ne možemo zaštititi nekog prekršitelja zakona, pa makar to bio i glavni državni odvjetnik s neobičnim, po mom po mom sudu, postoje mnoga neobična pravila i prakse odijevanja. U masonskim pregačama ne vidim ništa drugačije od odjeće u tradicionalnom islamu ili odječe tradicionalne u kršćanstvu koje nose, recimo, svećenici. To s razine sekularne države mi promatramo isključivo kao modni hir. Svatko ima pravo bit u modnom hiru, ali nitko nema pravo gaziti zakone RH. Ovdje Ovdje je očito, kao što sam i u replici ministru već rekao da se radi o sukobu svjetonazora. Imamo jedan dominantni svjetonazor u RH, a to je kršćanski svjetonazor koji je svaki put pogriješio kad god je ulazio u politiku, iako to Zekanović mislim da nije tako. Svaki put kad je kršćanstvo pokušalo postati politikom i biti mjerodavno u smislu države, napravila je pogrešku. Drago mi je što, evo, već spomenuti kolega Zekanović danas rekao da će javno očitovati da je pripadnik Katoličke Crkve. Kad to napravi, ja ću biti iznimno sretan što znači da je kolega Zekanović prihvatio načelo sekularne države jer Katoličku Crkvu promatra kao udrugu, a ne kao zemaljsku i nebesku stvarnost. Kad se deklarirate kao član Katoličke Crkve, onda ste ujedno i prihvatili sekularnu državu i ja vam na tome čestitam i čestitam svima koji su odgojno odgojno djelovali u raspravama s vama, da nešto takvo i shvatite, da je nešto takvo ujedno i potrebno napraviti. Vratimo se sad na problem dakle Katoličke Crkve i što je Katolička Crkva sve griješila. 1966. je tek ukinut indeks zabranjenih knjiga. Bilo je zabranjeno od Kanta, Kopernika, Descartesa, Nicetzschea, jer svi ti ljudi su i sva da djela su bila zabranjena za čitanje, da se ne bi pokvarile duše. Briga za duše je uvijek važna briga. Država koja vodi računa o duši jednog masona ili koja vodi računa o duševnom miru jednog premijera, pretpostavimo da je jedna duša masonska, da je druga duša kršćanska, nije država nego jedna ili perverzna neokatekumenska zajednica ili perverzna amiška zajednica, ali ni u kom slučaju ne možemo govoriti o državi. Država je ona koja provodi zakona i ona koja će omogućiti svim udrugama slobodu djelovanja pa i masonskoj udruzi ukoliko ne krši zakone RH, i koji će omogućiti svim religijskim zajednicama u društvu i da imaju slobodu društvenog djelovanja jer tada će, u tom svom djelovanju i religijske zajednice provoditi svoje zakone, religijske zajednice će činiti promjene koje žele činiti. A smisao religijskih zajednica nije da smjenjuju državne odvjetnike ili da ulaze u zakone neke države, konkretno RH, nego da mijenjaju iznutra svoje članstvo. Moramo voditi računa o promjeni koja je moralne razine i o promjeni koja je legalne razine ili one koja se radi o zakonu. U ovom slučaju, mi možemo zaključiti da se nije provodio zakon nego da se borimo za nekakvu lažnu moralnost. Ima jedan slučaj na, kad sam bio član Odbora za pravosuđe, postavio sam glavnom državnom odvjetniku pitanje, nakon što je glavni državni odvjetnik rekao da negoduje zbog rada sudova jer da su sudovi spori i da ne donose odgovarajuće presude, a predsjednik Vrhovnog suda je rekao da negoduje zbog toga što odvjetnici državni ne pripremaju dobro, na dovoljno dobar način optužnice im padaju, zato što su manjkavi. Sad zamislite situaciju u kojem glavni državni odvjetnik negoduje zbog rada sudova, a vrhovni sudac zbog rada državnih odvjetništava. To je meni bio skandal. To je skandal koji sam nazvao maksimalnom provokacijom zbog toga što izaziva pravnu nesigurnost i osjećaj pravne nesigurnosti u RH. Kad je tome tako, uopće se ne trebamo čuditi što je grad iz kojeg ja dolazim, to je Zadar, tu je jedan optuženik i sad je nepravomoćno oslobođen, a to je Božidar Kalmeta. Zašto je nepravomoćno osuđen? Pa zato što mu je optužnica napisana da je nakon toga trebao biti proglašen prvim soboslikarom Hrvatske, a ne odgovarati za farbanje, bojanje tunela koje je bilo nedozvoljeno. To je, to su optužnice, znate na kojoj razini je bilo? čovjek uvijek ostavlja svoj trag u riječima i u ponašanju i djelovanju. Kad je proglašen nepravomoćnom presudom, oslobođen optužnice, onda su njegovi suradnici, nisu mogli sebi doći od veselja što je optužnica pala, pretpostavljam da suradnici ponajbolje znaju kakav je u ovom slučaju se konkretno radi, o političaru. Nama je DORH, nemojmo ga svesti na ove naše svjetonazorske prijepore, nego nam je DORH skupa sa sudom sudom i u ovom slučaju zamjenikom, ovo što se odvija sa zamjenikom glavnog ravnatelja policije, to su sve nažalost tijela koja bude sumnju u korupciju i to su sve tijela koja su postala ne u funkciji lustraciju o kojoj je govorio kolega Culej, nego su postali, oni su gotovo unovačeni da služe isključivo u čišćenju i stvaranju jednog čistog i nevinog lika i djela političara koji su duboko umreženi i umočeni u korupciju tako da se uistinu kad bolje razmislim, ovo i jest svjetonazorski problem i ovo jest religijska dimenzija jer nam glavno Državno odvjetništvo skupa sa sudovima mnoge proglašava nevinima, duhovnjacima, misticima, slobodnim ljudima i uzorima a trebali bi biti sve što je suprotnost onoga što se odvija. Zahvaljujem. Poštovani kolega Vučetić, evo stvarno ste me iznenadili, moram priznati, uvijek kad god govorite, uvijek mislim gdje će to krenuti ali da ste vi počeli govoriti o temi državnog odvjetnika, g. Jelenića, da ste vi počeli govoriti o perverznoj opasno-neokatekumenskoj organizacija. Pa vi ste kralj, apsolutni kralj. Ja sam stvarno impresioniran, zadivljen. Pokušajte biti još malo, ajde nek izaberem neku pravu riječ, malo opasniji i tako, malo egzaltiraniji, može se vas evo kolega Bauk i ekipa primit u SDP, na dobrom ste putu, samo naprijed, radite jako dobar posao a moramo se svi pobrinuti stvarno da ova opasna perverzna neokatekumenska ne napravi nešto našoj državi, imamo tu jako veliki problem i dobro je da ste upozorili državu na taj veliki problem. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem. Odgovor, poštovani kolega Vučetić, izvolite. Zahvaljujem. Poštovani kolega, govorio sam o tome da postaje gotovo jedna perverzna neokatekumenska zajednica. Razlika između neokatekumenske zajednice i perverzne neokatekumenske zajednice je što je jedna perverzna a druga nije. Mislim da to nije problem shvatiti ali ukoliko je, vrlo rado ću vam uzeti iz svojih nekoliko slobodnih dana i vama koliko treba da vam objasnim razliku između perverzna i one koja nije perverzna. To nije samo pojmovna, nego se odnosi i na referiranje onog što pojam znači. A što se tiče eventualno mog članstva u SDP-u, ne trebate se brinuti, ja kao strogi individualac, kao osoba koja nastupa bez ikakvih identiteta, ne mogu biti član nikakve organizacije i nikakvih zajednica ali što bih me veselilo, da i vi to budete a ne da se nalazite u neprestanom pokušaju zavođenja onih koji će vas uvest u Sabor. Zahvaljujem. Slijedeća replika, poštovana kolegica Anka Mrak Taritaš, izvolite. **Mrak-Taritaš, Anka (GLAS)** Hvala lijepa potpredsjedniče Sabora. Kolega Vučetić, vi ste u samom početku vašeg izlaganja iako moram priznat, ovaj drugi dio je bio puno zanimljivi, ali referirat ću se na prvi dio, rekli o tome da je državni odvjetnik dao ostavku što je činjenica i pokazali sumnju što uopće Vlada i premijer Plenković misli o toj ostavci i što su oni jer mi cijelo vrijeme, još kad je i bio resorni ministar, mi imamo samo činjenicu, on je ponudio, odnosno on je dao svoju ostavku, Vlada je to prihvatila, Sabor će to isto kao što smo vidjeli iz rasprava prihvatiti, prihvatiti, ali uopće stav Vlade i stav premijera, da li je to razlog za ostavku ili je razlog nešto drugo, mi to nismo cijelo vrijeme čuli, dakle njega se samo veže uz to da je bio član ali je on bio član masona, prije nego što je postao državni odvjetnik pa se zapravo referiram na taj dio vašeg, sam početak vašeg izlaganja, hvala. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem. Odgovor, poštovani kolega Vučetić. Zahvaljujem poštovana kolegice. Očito je da je glavni državni odvjetnik ako gledamo s pozicije premijera i HDZ-a, trebao ostavku dati zbog njihovih tajnih znanja ne zbog tajnih znanja koje imamo mi niti zbog tajnih znanja koja se njeguju u kultnih radnjama masonske organizacije nego zbog toga što su oni imali nekakvih spoznaja i to je upravo ono što je meni skandalozno u ovom slučaju. Premijer i ministar pravosuđa su trebali reći zbog čega glavni državni odvjetnik treba odstupiti odnosno zbog čega će biti smijenjen, ne mu dolaziti u odvjetništvo i nagovarati ga ili neke druge pojmove možemo upotrebljavati, ucjenjivati ga on odstupi. To je ono što ali očito se radi i stranke djeluju na razini tajnih organizacija, na razini interesnih skupina, lobiranja a upravo da bi to bilo lobiranje zakonito, trebalo bi voditi glavno Državno odvjetništvo riječ o svemu tome. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem. Prelazimo na slijedeću raspravu, poštovani kolega Joško Klisović, izvolite. uključen./… potpredsjedniče Sabora. Zašto je smijenjen glavni državni odvjetnik? Oprostite, nije smijenjen, dao je ostavku. A zašto je dao ostavku? Zato što je premijer kazao da će ga smijeniti ako ne da ostavku. E sad, ako je glavni državni odvjetnik popustio pod političkim pritiskom, onda i bolje da je dao ostavku. Takvoga ne trebamo. Da li se ogriješio o zakonu? G. Bauk je upravo čitao razloge zašto državni odvjetnik po zakonu može biti smijenjen. Ispada da se nije ogriješio o zakonu. Onda nam je rečeno da je smijenjen zato što je pripadnik tajne organizacije, masona, slobodnih zidara. Onda je netko našao za shodno da provjere u Registru udruga u RH da li je to tajna organizacija, pa je ispalo da nije, da je registrirana, čak je i voditelj registriran. Aha, onda se preformuliralo, smijenjen je zato što je član polutajne organizacije. Šta je to polutajna organizacija? Definirano nekim propisom RH? Nije. Nakon toga je rečeno da je smijenjen zato što njegovo članstvo u slobodnim zidarima ili masona ga čini ucjenjivim a kao takav ne može obnašati funkciju u javnom interesu, vrlo važnu funkciju. Dakle smijenjen je zato što je ucjenjiv. Pa gledajte, drage kolegice i kolege zastupnici, svi smo mi ucjenjivi. Ako imate neku imovinu i dođu vam i kažu, plati mi za zaštitu, inače ću ti uništiti imovinu, vi postajete ucjenjiv. Ako ne platite, mogu vam uništiti imovinu. To se zove reket ili reketarenje. Dakle, svatko tko ima neku imovinu, također, može biti podložan raznim vrstama ucjena, a na njemu je onda da vidi da li će im podleći ili ne. Pa tako je i sa članstvom u bilo kojoj organizaciji, pa i u Slobodnim zidarima, na vama je da prosudite, hoćete li podleći ili nećete bilo kakvoj ucjeni. Također, je rečeno u smislu ucjenjivosti da ona izvire iz zakletve koju masoni polažu, a to je „branit ću svoga brata, ako treba i svojim životom“. Pa ne čini vam se to malo arhaično? Da pripada nekim davnim prošlim vremenima vitezova, kad se smatralo da brat brata treba i životom braniti? Danas to više nije tako relevantno, ali je dio tradicije jedne organizacije koja se naziva masonima. Postoji i druge organizacije. Ljudi se udružuju po raznim kriterijima. Neki su u Rotaryju, neki u Lions Clubu, neki u Opus Dei-u, neki vamo, neki tamo, neki su vitezovi, od Kamenitih vrata ili od Groba Jeruzalemskog, svatko ide s ljudima s kojima nalazi nešto zajedničko. I zato i treba suditi i zato treba to tretirati kao isključujući razlog za javnu funkciju. Ja sam upravo došao iz BiH, sa puta direktno u sabornicu, nisam išao kući. Došao sam ovdje iz razloga što sam osjetio potrebu da dignem svoj glas za zaštitu slobode. Za zaštitu slobodnomislećih ljudi. Da, ljudi koji slobodno misle. Za zaštitu slobodnog udruživanja hrvatskih građana, ako je u skladu sa zakonom. A one udruge koje su registrirane u Hrvatskoj u skladu sa zakonom, dakle i djeluju u skladu sa zakonom. Kolegice i kolege, mnogo vas je ovdje vrlo olako pljunulo na slobodu. Zamislili ste se. To je loše, borili smo se teško za slobodu ove zemlje, ali i za slobodu svakog čovjeka i njegovog prava na razmišljanje i njegovog prava na udruživanje. Dostupne informacije o Slobodnim zidarima, masonima, kažu, preko interneta, ako ih skupite, da oni djeluju na načelu humanizma, a ne sotonizma ili dogme. Slobodno misle i svoje slobodne misli žele ugraditi u bolje društvo na načelu humanizma. Ja sam nisam mason, da netko ne bi slučajno krivo protumačio ono što govorim. Ja se ovdje zalažem za slobodu svakog hrvatskog građanina da misli i da se udružuje onoliko daleko dokle to ne ide protivno Ustavu i zakonima RH. Na kraju krajeva, mnogi političari u svijetu su danas masoni ili su bili masoni. Oci američke nacije, američkog Ustava su, recimo bili takvi i nitko ih ne sotonizira, kao što smo mi ovdje krenuli činiti to sa pripadnicima udruge masona. Tretiramo ih kao koronavirus, nešto što je opasno za zdravlje naše nacije. Može nas biti sramota. Također, traže se sigurnosne provjere SOA-e, za dužnosnike državne, saborske zastupnike, predsjednika republike, predsjednika Vlade, ministre. Pa gledajte, ja nemam ništa protiv sigurnosnih provjera, sa sam bio predmet sigurnosnih provjera kao profesionalni diplomat. Nikakvih problema s time nemam ni najmanjih. Ali, tko će kreirati vlast u ovoj državi? Obavještajne službe? Hoćemo se vratiti u neka bivša, dobro poznata vremena kad je to radila možda UDBA ili ne znam, Sovjetska obavještajna služba? Ili smo demokratsko društvo gdje narod izabire svoje predstavnike? Pa ako je saborski zastupnik izabran od naroda, on mora časno i etično obavljati svoju dužnost u javnom interesu. Ako to ne čini, treba ga zbog toga smijeniti, a ne zbog toga što je član neke udruge. Ako predsjednik republike bude izabran na neposrednim izborima od građana Hrvatske, tko je taj tko ga može smijeniti? Građani mogu reći, ali nismo znali. E onda je etički da se svatko tko se kandidira u ovoj zemlji i javnost izvijesti o svemu onome što misli da bi ona morala znati prije nego što ljudi glasaju za njega. Ali, vrhunac demokracije je u stvari odluka demosa. Odluka naroda, a ne odluka obavještajne službe može li netko biti na čelu države, Vlade ili saborski zastupnik. ne želimo valjda da nam ponovo kao i u pregovorima s EU-om utvrđuju mjerila slobode. Onaj, onu razinu koju moramo poštivati ako želimo biti demokracija? Zar to nismo sami naučili kroz jedan krvavi rat u kojem smo se borili za slobodu? Ali ne samo za slobodu od agresora koji nas je ubija. Nego i za slobodu misli. Za slobodu djelovanja. Za slobodu udruživanja. Ako je utemeljena na demokratskim načelima u koje vjerujemo. Ako je utemeljena na ustavnom poretku ove zemlje. I zato nemojmo tako olako pljunuti na slobodu. Na one koji se nisu ogriješili o zakonu, na one koji žele graditi bolje društvo u ovoj zemlji i zato su se organizirali. Da li imamo ijedan slučaj da je netko od slobodnih zidara radio protiv interesa naše zemlje? Ako imamo, trebamo raspraviti. Ja za takve slučajeve ne znam. Prema tome, kolegice i kolege, još jedanput, došao sam danas ovdje da dignem svoj glas u zaštiti slobode, slobode ljudi, slobode razmišljanja slobode djelovanja. Posebice ako su one utemeljene na načelu humanizma, altruizma i boljitka za ljudski rod i za naše društvo. I zato molim vas da razmislite dobro što smo pričali danas ovdje i da li ono što smo govorili stvarno stoji ili smo pod utjecajem histerije koja je nastala u našem javnom prostoru. Vjerujem kad nas gledaju iz europskih država ili naši partneri preko Atlantika, da sa zebnjom gledaju način kako mi tretiramo, tumačimo i razumijemo slobodu jer ako nema slobode, nismo, vraćamo se u neka davna vremena u koja se ne želimo vratiti. Hvala lijepo. Kolega Klisović, kad ste govorili o slobodi, o pravu na udruživanja, o sličnim pravima koje ima slobodno društvo, nisam vidio nikoga da je govorio protiv toga i vrlo malo znam o masonima i tim organizacijama o kojima vi očito puno više znate i naravno da u demokratskom društvu, sve što je tajno i mistično, da ljudima i prema javnosti se percipira tako kako se percipira međutim je činjenica da su ti glavno zidari imali prevelik utjecaj na Gabrić i ne znam, da su slobodno dolazili kod njega, snimali državnog odvjetnika, to je problem državnog odvjetnika a ne sloboda na udruživanja, ne sloboda izbora, da li će se netko družiti u .../Govornik se ne razumije./... ili Pepermint, hoće li to bit Tedeschi, Milanović, ovi, oni, Bajić, Vujčić, to mene apsolutno ne zanima, ovdje je ključni problem

Nije problem što je Jelenić član masona, problem je ako je popustio pod pritiskom bilokoga i kompromitirao svoj posao koji mora obavljati u javnom interesu, to je problem. A to što je mason, to ne znači puno. Upravo sam objasnio, ako ste dio bilokoje interesne skupine, zamislite financijske interesne skupine, zamislite Borg interesne skupine i neko vas traži da ne procesuirate nekoga kao što Borg nije procesuiran, u čemu je razlika? U čemu je razlika? Ljudi, mi moramo smijeniti državnog odvjetnika onog trena kada radi odnosno ne radi posao u javnom i državnom interesu. To je razlog za njegovu smjenu a ne dal je član neke udruge. A on mora procesuirati jednako i člana ako postoji zakonski razlozi udruge Borg, neformalno nazvane tako, udruge masoni, udruge Opus Dei. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem, kolega Klisović. Slijedeća replika, poštovani kolega Nikola Grmoja, izvolite. Hvala. Evo kolega iz SDP-a je nastupio ovdje kao veliki branitelj masonskih loža u Hrvatskoj. Ja se nadam da će nešto dobiti zbog toga a ono što bih vam ja predbacio, nitko od nas za razmjenu slobodnu ideja, za slobodno udruživanje ali ovdje se radi o tome da ta organizacija krije svoje ciljeve, da se s njom ne može slobodno polemizirati jer mi ne znamo koji je stvarni njezin cilj, mi ne znamo tko su njeni članovi, mi ne znamo što oni rade, oni kriju to. Takva organizacija može biti opasna i za hrvatsku državu i za hrvatsko društvo i ne slažem se s vama da je u redu da glavni državno odvjetnik bude član jedne takve organizacije koja podsjeća na mafijaške organizacije jer ima i omertu, znači oni se moraju i moraju međusobno štititi kao članovi i apsolutno je nedopustivo… …/Upadica Brkić: Zahvaljujem./… … i zastrašujuće da vi branite pravo da glavni državni odvjetnik bude član masonske organizacije. Ja pozivam birače … …/Upadica Brkić: Kolega jedna od najvećih hrvatskih stranaka. **Brkić, Milijan (HDZ)** Kolega Grmoja, pogledajte vrijeme, kolega, ja bi vas lijepo molio da pripazite malo u tom vašem zanosu i u strastvenom govoru, da pripazite na pravila koja vrijede u Hrvatskom saboru. Izvolite, kolega Klisović. **Klisović, Joško ja nisam trgovac vrijednostima u koje vjerujem kao što ste očito vi, ja ću braniti slobodu svakog građanina Hrvatske da govori i misli ono što treba i što želi i da se udružuje sve dok to nije protivno našem ustavnom poretku i vrijednostima demokracije u koje vjerujemo. Tu sam bio puno jasniji nego što ste vi tumačili i ponovo manipulirate i pozivate birače da nasjednu na ove jeftine populističke manipulacije, sram vas bilo. To je protivno interesima ovog naroda, takvo manipuliranje ljudima, izvrtanje činjenica. Da, branit ću pravo ne samo masona nego i onih u Opus Dei i onih U ime obitelji, i onih u GONG-u, i onih bilokojih koji djeluju u najboljoj namjeri na načelima humanizma, da razvijaju naše društvo i neću biti trgovac vrijednostima niti ću na njima politički poentirat na način koji vi želite. Zahvaljujem, kolega Klisović. Povreda Poslovnika, poštovani kolega Grmoja, izvolite. **Grmoja, Nikola (MOST)** Dakle, povreda čl. 238., ja nisam nikakav trgovac vrijednostima, moja načela i vrijednosti su sasvim jasne i ja se isto tako zalažem da slobodu a vi biste trebali objasniti za kakvu slobodu tajnih organizacija i njihovih ciljeva se vi zalažete. Ako mi ne znamo i ne možemo polemizirati s tim masonima, neka masoni dođu ovdje na bilokoji okrugli stol, evo možete ga organizirati vi ili ja i onda ćemo polemizirati … …/Upadica Brkić: Zahvaljujem./… … o njihovim idejama

Kolega Bulj, dozvolite da ja završim, dakle čl. 238. ne govori o nikakvim trgovcima niti o trgovini, zloupotrijebili ste institut povrede Poslovnika, temeljem čl. 239.

Kolega Grmoja, molim vas, poštovani kolega Klisović, ne smatram da je povrijeđen Poslovnik i molim vas nemojte zloupotrebljavati institut povrede Poslovnika, temeljem čl. 239. izričem vam opomenu. Prelazimo na slijedeću raspravu, poštovani kolega Gordan Maras. Nije nazočan. Poštovani kolega Hrvoje Zekanović, nije nazočan. …/Upadica Jeste donijeli prijavnicu? Kolega Bulj, u ime kluba MOST-a nezavisnih lista, završno, izvolite. Hvala lijepo. Evo ovdje smo danas u ovoj raspravi, uvaženi tajniče, ministar je otišao maloprije, ovo je značajna rasprava u biti o smjeni državnog odvjetnika tj. njegova ostavka koja je bila ali vidjeli smo ovdje se u ovoj raspravi, došlo je do različitih mišljenja, gledanja na određene stvari, došlo je čak do pokušaja nekome lijepljenja da nije za slobodu kao što je g. Klisović rekao nama iz MOST-a, ja sam se i borio za ovu slobodu i osjećam potrebu i dalje se boriti za slobodu ali ne za tajne organizacije i njihove interese koje su dovele na rub hrvatsko društvo, ne za organizacije koje se financiraju ko zna odakle, ali nemam nikakav problem nit sam istraživao nikada ni masone ni neke druge, nikada se nisam bavio s tim problemom jer ta mistika njihova koja ostaje u javnost, ja sam rekao da to može biti refleksija na javnost, ta mističnost, načini izbora, o tome ste vi govorili međutim vi ste ovdje explicite stavljali naljepnicu da se mi svi moramo sramiti što čovjeka napadamo da je mason. Znači vi ste u ovome slučaju rekli da neko napada nekoga da je mason. Nije u tome problem, nego su masoni imali preveliki utjecaj na državnog odvjetnika kojega su oni postavili preko sustava. Znači državni odvjetnik je mason, to je priznao i postao je mason a da i uzeo je i Državno odvjetništvo i oni su imali utjecaja jer sam šef zidara lože Gabrić je rekao da je bio sa državnim odvjetnikom razgovarao, snimio ga je i to je dokazano da je prevelik utjecaj tih interesnih skupina bez obzira kako se ono zvalo u ovome slučaju, masoni. Nikakvo to nije ugrožavanje sloboda, pravo na udruživanja niti je to itko ovdje spomenuo ali mističnost tih kako oni kažu, uglednih, imućnih ljudi, …/Upadica sa strane, ne razumije se./… … njihovi obredi ja ne znam kako djeluju, kako izgledaju ali samo znam da se oni hvale i daj e sam državni odvjetnik rekao da je on preponosan šta je da ga je to ponijelo kad je dobio poziv u masonsku ložu, ga je to ponijelo i to je činjenica da on se tu dobro osjeća, da su tu bogati, imućni, najpametniji, najbolji, najinteligentniji ljudi unutar društva i oni se primaju po posebnim procesima. Ja nemam s njima nikakvoga posla, premda sam, mogu se i ja proglasiti šefom lože u mome Suhaču glavnim zidarom, imamo sve misterije, imamo sve, znači nikakav problem što se tiče udruživanja da na taj način i mi funkcioniramo. Na kraju bi samo rekao da je najveći problem što Državno odvjetništvo i svi državni odvjetnici nisu odradili posao koji su trebali odraditi a to je uvaženi tajniče, kolegice i kolege zastupnici, šta je država koruptivna koruptivna i u državu kriminalci još uvijek slobodno šetaju. Ja ću još jednom reći, Državno odvjetništvo koje nije riješilo ključne probleme iz rata, ratnog profiterstva, ja sam spominjao taj problem a ima ih, pljačke firmi, tvrtki, onoga gdje su ljudi stvarali dobro, znači Državno odvjetništvo nije radilo svoj posao. Ja sam osobno, ne govorim ovo da se ja sad borim protiv korupcije, ja sam osobno digao kaznenu prijavu za novo naoružanje za tvrtku kojoj je obitelj Tedeschi vlasnik. nije to jednostavno, možda je jednostavnije otić u Imotski Arsenu Bauku i dignut dolje protiv maškara kaznenu prijavu ali protiv Emila Tedeschkoga ili prije protiv Todorića, ja sam digao, nemam ja nikakav problem niti protiv Vujčića ali to te ugrožava, mene ugrožava, naravno da će to sad bit e to je hrabrost, zato bi ja mogao reći, evo rekao sam maloprije, danas da predložimo primjera Arsena bauka za državnog odvjetnika jer se pokazao hrabar u potezu oko Imotskoga sa maškarama, državni odvjetnik za maškare, može Nenad Stazić jer je hrabar bit državni odvjetnik za '45. i poraće jer poziva da se nije završio posao, pa da vidimo koga još treba ubit, možemo mi nać razne kriterije. G. Beljak je govorio da UDBA nije dovoljno pobila, njega ćemo za državnog odvjetnika za za emigraciju, pardon. Znači možemo nać 1001 razlog međutim državni odvjetnik mora bit stup progona i zaštite javnog interesa, to u Hrvatskoj nije bio primjer i g. Jelenić i ovi prije nisu radili svoj posao, ja imam primjer osobni. Prema tome, u ovome slučaju državni odvjetnik je je trebao davno otić a mi moramo razmisliti i Vlada ili netko budući, na koji način birati državne odvjetnike da rade profesionalno i u zaštiti javnog interesa. Hvala lijepo. Zahvaljujem poštovanom kolegi. S ovime smo iscrpili sve rasprave, zaključujem raspravu. Zahvaljujem se poštovanom državnom tajniku g. Kristijanu Turkalju na obrazloženju prijedloga.